frá Indriða Inga Stefánssyni og á þskj. 1621, um ráð, nefndir, stjórnir, starfshópa og stýrihópa, frá Bryndísi Haraldsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar

frá Indriða Inga Stefánssyni, á þskj. 1799, um endurmat útgjalda, frá Bryndísi Haraldsdóttur og að lokum á þskj. 1808, um framhaldsskóla, frá Vilhjálmi Árnasyni.

Ísland – Palestína, hefur ritað og stílar á hæstv. ráðherra Katrínu Jakobsdóttur og Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur. Þar minnir formaður Félagsins Ísland – Palestína ráðherra í ríkisstjórn Íslands á að Palestínumenn, íbúar Palestínu, hafa nú í 75 ár beðið eftir réttlæti, sjálfstæði, sjálfsögðum mannréttindum og öðrum þeim lýðréttindum sem þau eiga jafn mikinn rétt á og við sem búum á Íslandi. Höfundur bréfsins vitnar til orða hæstv. ráðherra, með leyfi frú forseta: „Dýpsta hugmyndafræðilega baráttan á okkar tímum snýst um mannréttindi og snýst um lýðréttindi og lýðræðismál“, hefur hann eftir forsætisráðherra. „Við getum haft áhrif á það hvernig sagan endar. Það kallar á hugrekki, visku, auðmýkt og leiðtogahæfni“, vitnar höfundur í orð hæstv. utanríkisráðherra. Ég get tekið undir orð þessara ráðherra eins og höfundur bréfsins gerir einnig, en þau eiga við um okkur öll. Þau eiga við um allar þjóðir, öll ríki sem eru hernumin, allar þjóðir sem eru hernumdar, þau sem sæta kúgun og þau sem njóta ekki fullra mannréttinda og sjálfsstjórnar. Því vil ég nota tækifærið hér

árið 2011, sjálfstæði og fullveldi Palestínu innan landamæranna frá því fyrir sex daga stríðið árið 1967. Þegar sú ályktun var samþykkt hér við mikinn fögnuð og mikla gleði, svo það sé líka rifjað upp, þá vorum við reyndar líka að fagna í anda arabíska vorsins sem ekki fór eins og við kannski héldum þá. En það er mjög mikilvægt að við sofnum ekki á verðinum og við styðjum sjálfstæði Palestínu alla daga þó svo að aðrir atburðir á alþjóðavettvangi; stríð, átök og annað slíkt, birgi kannski sýn um sinn. Palestínumenn hafa beðið í 75 ár. Ísland ber ábyrgð á því að ákveðið var að stofna Ísraelsríki árið 1948 og þá var því lofað að Palestína skyldu fá sitt sjálfstæða ríki. Það loforð verðum við að efna og okkur ber skylda til að beita okkur fyrir því.

Bændasamtökin hafa lýst andstöðu við að þessi stuðningur við Úkraínu sé framlengdur en innflutningur þaðan mun hafa farið úr 25 millj. kr. í 94 millj. kr. frá því að undanþágan tók gildi fyrir ári síðan.

„Þess vegna er mikilvægt fyrir frjálsar þjóðir heims að Úkraína verði ekki skilin eftir á berangri og berjist þar ein og afskipt við Rússland. Það er mikilvægt að allar þjóðir leggi hönd á plóg.“ Mig langar líka að vitna í svar úkraínsks kollega sem lýsti í samtali mikilvægi þess að hjól atvinnulífsins snerust áfram í Úkraínu: Þannig náum við að greiða hermönnum okkar og heilbrigðisstarfsmönnum laun. Án þess er baráttan töpuð. Framlenging þessarar tollaundanþágu er örlítið lóð á þá vogarskál og mikilvægt að það verði ekki stöðvað vegna skammtímahagsmuna þröngra hópa í íslensku atvinnulífi. Bæði Evrópusambandið og Bretland, sem líkt og Ísland svöruðu kalli Úkraínu fyrir ári, hafa framlengt undanþáguna og í gær kom fram í svari Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra við fyrirspurn formanns Viðreisnar að hún er hlynnt því að Ísland geri það líka. Mér skilst að Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, hafi ekki enn vísað til efnahags- og viðskiptanefndar frumvarpi um framlengingu á þessari aðstoð og ég hef áhuga á að heyra hvort hv. þingmaður, formaður nefndarinnar, eigi von á því

Það hefur legið fyrir að við lok maímánaðar muni stuðningur við Úkraínu í formi niðurfellingar tolla falla niður á vörum sem eru að öllu leyti upprunnar í Úkraínu. Þetta var tímabundin aðgerð sem Alþingi samþykkti einróma síðasta vor. Er tillagan var samþykkt í fyrra var þar tekið fram að innflutningur frá Úkraínu væri óverulegur og því um mikilvægan en jafnframt táknrænan stuðning að ræða. Á þessu ári sem liðið er hefur margvísleg vara verið flutt til landsins en þó langmest af alifuglakjöti. Eftir því sem næst verður komist fór innflutningur á alifuglakjöti frá Úkraínu á síðasta ári úr 25 milljónum í 94 milljónir, eða sem nemur 80 tonnum á kjúklingakjöti, og það sem af er þessa árs hafa um 200 tonn verið flutt inn til landsins. Samtals nam heildartollverð innfluttra vara frá Úkraínu á síðasta ári 827 milljónum; jókst um 277 milljónir. Langmest er flutt inn af iðnaðarvöru, t.d. fatnaði, húsgögnum, járni, stáli og rafmagnstækjum. Eins og áður sagði þá er af landbúnaðarvörum langmest flutt inn af alifuglakjöti en einnig sólblómafræ, sólblómaolía, sveppir og bláber. Í gær sagði hæstv. forsætisráðherra að það væri ábyrgðarhluti að fylgjast vel með þeim áhrifum sem þessi innflutningur kann að hafa á innlenda framleiðslu. Ég deili þeirri skoðun með forsætisráðherra. Það liggur alveg fyrir að það er mikill vilji Alþingis til að halda áfram stuðningi við Úkraínu af öllum okkar mætti. Nefndin er með málið til skoðunar. Hins vegar getur það ekki hafa verið ætlun okkar þingmanna að raska verulega og tefla í tvísýnu rekstrargrundvelli íslenskra bænda með tímabundinni ráðstöfun.

Frú forseti. Dauðadómur fyrir að stunda kynlíf með einstaklingi af sama kyni, 20 ára fangelsi fyrir að tala fyrir hinseginleika já, frú forseti, þetta er hluti af löggjöf sem kollegar okkar í Úganda samþykktu fyrir um tveimur mánuðum og forseti landsins skrifaði undir fyrr í vikunni. Þessi lög, sem eru klárt brot á alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, gera það að verkum að Úganda er nú orðið eitt hættulegasta land í heimi fyrir hinsegin einstaklinga og stuðningsfólk þess að búa í og heimsækja. Mikilvægt er að Ísland sendi skýr skilaboð til yfirvalda í Úganda um að við líðum ekki slík stórfelld brot á mannréttindum og að ákvarðanir eins og þessar hafi afleiðingar sem stjórnvöld í Úganda finni fyrir. Ísland er lítið ríki en rödd okkar á vægi á alþjóðavettvangi, er sterkari en íbúafjöldinn segir til um. Þessi skilaboð þurfa að vera meira en fordæming á samfélagsmiðlum. Þau þurfa að vera diplómatísk, efnahagsleg og pólitísk. Önnur lönd sem við berum okkur saman við eru alvarlega að íhuga að stöðva þróunaraðstoð, kalla heim sendiherra og gera takmarkanir á ferðafrelsi þeirra þingmanna sem stóðu að þessari löggjöf. Mikilvægt er að við vinnum með líkt þenkjandi þjóðum í viðbragði okkar. Ég hef ásamt öðrum nefndarmönnum í utanríkismálanefnd óskað eftir því að utanríkisráðuneytið mæti á fund nefndarinnar til að fara yfir það hvernig ríkisstjórn Íslands ætlar að bregðast við þessum skýru mannréttindabrotum í Úganda, sem er eitt af þremur samstarfslöndum okkar í Afríku. Ísland, sem eitt af þeim löndum sem hefur tryggt ein bestu réttindi hinsegin fólks heima fyrir, þarf að sýna að við erum ekki bara að gera það í orði heldur líka á borði. Við þurfum að sýna að við erum forystuþjóð í baráttu fyrir réttindum hinsegin fólks um allan heim.

Forseti. Í fjölmiðlum í dag hafnar ríkislögreglustjóri því að nokkrar vísbendingar séu um að kerfislæg spilling þrífist innan lögreglunnar. Tilefni ummælanna er nýútkomin meistararitgerð í stjórnun og stefnumótun sem lýsir m.a. spillingu, ófaglegum ráðningum og frændhygli innan lögreglunnar. Það er því afar áhugavert að ríkislögreglustjóri telji þessar rannsóknarniðurstöður ekki fela í sér neina vísbendingu um spillingu innan lögreglunnar. Þessi viðbrögð þurfa hins vegar ekki endilega að koma á óvart. Þau eru raunar í takt við algeng viðbrögð lögreglunnar hér á landi við ábendingum, gagnrýni og annars konar aðhaldi. Lögreglan á Íslandi hefur vanist því að ekkert raunverulegt eftirlit sé með störfum lögreglu hér á landi. Við Píratar höfum um árabil kallað eftir sjálfstæðu eftirliti með störfum lögreglu eins og tíðkast í nágrannalöndunum en allar tilraunir til þess hafa strandað hjá meiri hluta ríkisstjórnarinnar hér á þingi. Fyrir nokkrum árum var lítillega brugðist við þessum ábendingum með því að setja á fót hina svokölluðu nefnd um eftirlit með störfum lögreglu. Nefnd þessi hefur hins vegar engar valdheimildir og takmarkaða rannsóknargetu og hefur hún raunar sjálf lýst hlutverki sínu nánast sem póstflokkunarstöð þar sem hún tekur við kvörtunum yfir störfum lögreglu, yfirfer þær og sendir síðan til viðeigandi lögregluembætta til úrvinnslu þar. Jafnvel þetta litla en mikilvæga hlutverk nefndarinnar virðist síðan til lítils þar sem lögreglan tekur ábendingar nefndarinnar ekki alvarlegar en svo að ítarlegum og alvarlegum athugasemdum í einu stærsta lögreglumáli sem komið hefur upp hér á landi var stungið ólesnu ofan í skúffu og tilvist þeirra ekki rifjuð upp fyrr en rannsóknarblaðamenn fóru á stúfana og fóru að spyrja spurninga. Þegar ekkert raunverulegt eftirlit er með störfum lögreglu hlýtur traust almennings til hennar að byggjast m.a. á því hvernig tekið er á gagnrýni og vandamálum sem upp koma. eru ítrekuð viðbrögð lögreglunnar í þá átt að blása á ábendingar og áhyggjur af brotalömum nokkurs konar því alls ekki til þess að minnka áhyggjurnar. (Forseti hringir.) Þvert á móti eru þessi viðbrögð áhyggjuefni út af fyrir sig.

Hvaða afleiðingar hefur það fyrir fólk að lifa í ævarandi fátækt? Fólk sem þarf að lifa áratugum saman í fátækt tapar árum af ævi sinni. Könnun sýndi það að fólk sem þarf að lifa við viðvarandi fátækt getur tapað nokkrum árum og allt upp í áratug af ævi sinni. Það er okkur til háborinnar skammar að vera með þannig kerfi. En á morgun er skerðingardagurinn mikli. Þá er fólk skert hjá Tryggingastofnun ríkisins, sumir alveg ótrúlegum upphæðum. Sumir eru að skerðast vegna þess að þeir höfðu ekki sett og gátu ekki

leigu. Einstaklingur með barn spyr: Hvernig á ég að fara að þessu? Hvað á ég að gera? Ég hef ekki efni á leigunni, ég hef ekki efni á að fæða börnin mín og ég hef ekki efni á að borga til baka skerðingarnar.

En í þessu tilviki verðum við að vona að hæstv. umhverfisráðherra sé alvara með yfirlýsingum sínum gagnvart íbúasamtökunum og

áhyggjur af því að hann sé ekki algerlega í tengslum við raunveruleikann. Það lýsir sér í hvert einasta sinn sem við ræðum loftslagsmál hér í sal. Þetta eru ekki bara áhyggjur af velferð ráðherrans sjálfs heldur áhyggjur sem við hljótum að hafa sem Alþingi vegna þess að hann fer með málaflokk loftslagsmála fyrir hönd ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur.

Það er öðru nær, frú forseti. Hvað segja tölurnar okkur? Ísland losar einna mest allra þjóða og losun gróðurhúsalofttegunda er að aukast á vakt ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Hún jókst milli 2020 og 2021 samkvæmt tölum Umhverfisstofnunar og gert er ráð fyrir frekari aukningu 2022. Og það er ekkert sem bendir til annars en að hún aukist enn á þessu ári, allt á vakt þessarar ríkisstjórnar. Þegar Umhverfisstofnun birti þessar tölur nú í vor gerðist sá fáheyrði atburður að ráðuneytið setti ofan í við stofnunina, birti á vef sínum áréttingu á því að það væri bara allt í lukkunnar velstandi, að Umhverfisstofnun væri með óttalega bjánalegar tölur af því að hún væri að miða við úrelta aðgerðaáætlun sem miðaði við gamlan metnað. En staðreyndin er, frú forseti, að aðgerðaáætlunin er það sem liggur fyrir og hún er úrelt, hún er þriggja ára gömul. Ráðherrann er alltaf að segja að nú þurfi fólk að hlaupa hraðar en hann hleypur ekki hraðar sjálfur en svo að í hálft ár hefur legið inni í ráðuneyti hans skrifleg fyrirspurn um það hvenær hann ætli að segja Sameinuðu þjóðunum hvað Ísland ætli að gera í loftslagsmálum.

matvæla hér á landi að stjórnvöld sendi skýr skilaboð til þeirra sem í stafni standa um það að stjórnvöld hafi trú og

að vera sjálfri sér næg í fæðuframboði. Við eigum mikið verk eftir óunnið hér á landi er kemur að því að geta sagt að við séum sjálfbær þjóð

fyrir alla áhugamenn og þá sem vinna við framleiðslu matvæla að stjórnvöld sendi þessi skýru og góðu skilaboð út í feltið, eins og sagt er.

hvar þjóðskáldið Matthías Jochumsson bjó. Mér er nefnilega hugleikin menning og menningarstarfsemi á landsbyggðinni. Starfsemin sem rekin er í þessu sögufræga húsi hefur gefið því nýtt hlutverk og veitir með því aðgengi að menningararfi sem annars væri á bak við luktar dyr. Starfsemin er þannig einn hluti, sannarlega mikilvægur og nauðsynlegur, grósku í annars miklu menningarlífi Norðurlands. Hinn hlutinn varðar þann menningararf sem víða er óaðgengilegur, oftar en ekki vegna fjárskorts eða skorts á stefnumótun. Menning hefur aðdráttarafl, það vitum við og það upplifðum við held ég mjög mörg t.d. í Covid þegar við komumst ekkert og fengum svo tónlist heim í stofu í gegnum sjónvarpið okkar. Víða höfum við séð sveitarfélög úti um land blómstra í kjölfar þess að stefna hefur verið sett á að gera t.d. upp hús, opna söfn og önnur menningartengd verkefni sem gefa viðkomandi stað nýjan blæ sem er aðlaðandi og um leið heillandi. Það er því mikið kappsmál fyrir landsbyggðina að halda þétt utan um starfsemi menningar og lista og eins og dæmin sýna þá er til mikils að vinna. Ég verð að segja það að nú fram undan er stór helgi mjög víða, t.d. í minni heimabyggð, sjómannadagshelgin, þar sem hefðum er haldið á lofti, farið í róðra, farið í koddaslag og ýmislegt annað þar sem fjölskyldan nýtur saman. En, virðulegi forseti, stór hluti af menningarstarfsemi er líka á höfuðborgarsvæðinu enda býr þar meginþorri landsmanna. Þrátt fyrir það tel ég að víða mætti gera betur þar líka í þessum efnum. En á landsbyggðinni er að finna í ríkulegum mæli menningararf og sögu þjóðarinnar. Veigamikill þáttur í því að efla slíka starfsemi er að byrja snemma, að menningarlæsi og miðlun menningar kynslóð fram af kynslóð verði jafn sjálfsagður hluti af námi og danska eða stærðfræði.

Stýrivextir hækka, matarkarfan hækkar, útgjöld heimilanna hækka og væntanlega munu vextir bankanna einnig hækka í kjölfar stýrivaxtahækkunar. Sumir þurfa að græða meira, virðist vera. Í allri umræðu um efnahagsmál verður að horfa á stóru myndina. Heilt yfir búum við í góðu samfélagi hér á landi og staða okkar á langflestum sviðum er góð. Það segja flestar tölur. Við búum í samfélagi þar sem náungakærleikur ríkir og samkennd með öðru fólki er ofar öllu. Við stöndum saman og hjálpumst að við að gera gott samfélag betra. Þetta sjáum við víða þegar á bjátar. Þýðir þetta að við sem samfélag stöndum ekki frammi fyrir áskorunum? Nei, við stöndum frammi fyrir áskorunum. Það eru svo sannarlega miklar áskoranir til staðar og alger óþarfi að fara í felur með það. Þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra. Við glímum við mikla verðbólgu í landinu líkt og löndin í kringum okkur og fólk er farið að finna verulega fyrir því. Ég hef áður fjallað um þessi mál, bæði í ræðum hér á Alþingi og í greinum, en við megum ekki missa sjónar á því að til eru lausnir við þessum áskorunum, þó engar skyndilausnir sem breyta eða leysa úr stöðunni á einum degi eða nokkrum vikum. Þetta er langhlaup og við munum komast í mark.

um byggingu íbúða á næstu árum og hefur hæstv. innviðaráðherra nú þegar kynnt metnaðarfull markmið hvað það varðar og gert samninga. En það þarf meira til og samhliða þessu þarf að gera almenna markaðnum kleift að taka þátt í þeirri uppbyggingu sem nauðsynleg er á næstu árum.

Virðulegi forseti. Eins og hv. þm. Gísli Rafn Ólafsson fór hér yfir áðan undirritaði forseti Úganda á dögunum þá löggjöf heims sem gengur lengst í andstöðu við réttindi hinsegin fólks. Lögin voru samþykkt á þingi Úganda í mars með yfirgnæfandi meiri hluta. Löggjöfin hefur þegar vakið upp hörð viðbrögð og fordæmingu, bæði innan Úganda og frá alþjóðasamfélaginu. Skilaboð forseta þingsins í Úganda voru þau að með þessu væri þjóðin að verja menningu sína og gildi. Einn helsti stuðningsmanna málsins í þinginu sagði það vera táknrænan sigur yfir Evrópu og Bandaríkjunum. Stefna Íslands í þróunarsamvinnu byggir á mannréttindamiðaðri nálgun en Ísland starfrækir sendiráð í Úganda þar sem við höfum verið í þróunarsamvinnu frá árinu 2000. Þessi nálgun byggir á þeirri forsendu að mannréttindabrot séu orsök annarra vandamála í þróunarríkjum, t.d. misskiptingar fátæktar eða spillingar, en ekki afleiðing þeirra. Mannréttindi eru þannig grundvallarforsenda þess að hægt sé að leysa úr áskorunum þróunarríkja til frambúðar. Raunveruleg staða mannréttinda í Úganda er mjög bágborin og fer síst batnandi. Hinsegin fólk í Úganda óttast nú um líf sitt sem aldrei fyrr. Nýja löggjöfin er enda uppskrift að enn frekari og kerfisbundnum brotum í garð þess. Þessar vendingar hafa verið og verða áfram til umfjöllunar hjá okkur í utanríkismálanefnd. Mér þykir það borðleggjandi að við þurfum að ígrunda vel næstu skref í samstarfi okkar við Úganda og hafa um það samráð við okkar vinaþjóðir sem starfa líka í landinu. Ef staða mannréttinda heldur áfram að versna þrátt fyrir áratuga samvinnu við og milli okkar líkt þenkjandi ríkja er e.t.v. kominn tími til að beina kröftum okkar þangað sem jarðvegur er fyrir raunverulegum breytingum og framþróun.

Um helgina barst okkur þingmönnum tölvuskeyti frá Þorgeiri Eyjólfssyni sem nú er sestur í helgan stein en hefur þó sem betur fer tíma til að skoða og ígrunda ýmsar tölulegar upplýsingar.

Ég hef rætt þetta hér í þinginu áður við hæstv. heilbrigðisráðherra en ekki veitt athygli miklum viðbrögðum við þeim vangaveltum af ráðherrans hendi. En það er auðvitað alveg furðuleg staða að við séum hér í þinginu á lokametrum þessa þingvetrar enn að velta fyrir okkur í nefnd því markmiði að klára ný sóttvarnalög fyrir þinglok,

Við hér í þinginu eigum að gera kröfu um það að stjórnvöld, ríkisstjórnin, hafi frumkvæði að því að framkvæma ítarlega úttekt, ítarlega rannsókn, ítarlegar greiningar, á því hver áhrif sóttvarnaaðgerða raunverulega voru, og þá auðvitað af öðrum en þeim sem héldu á þeim aðgerðum og stýrðu. Ég leyfi mér að vitna til bréfs Þorgeirs Eyjólfssonar, með leyfi forseta, þar sem segir: „Að framkvæma tölfræðigreiningu með gegnsæjum hætti er nauðsynlegt til að slá á áhyggjur stórs hóps Íslendinga sem vill vera öruggur um að ekki hafi verið gerð mistök þegar almenningur var bólusettur með nýrri gerð lyfja sem hraðað hafði verið í gegnum samþykktarferli að takmörkuðum prófunum gerðum.“

andspænis gríðarlegum vanda í efnahagsmálum sem bitnar illa á mjög einstökum hópum. Við höfum kallað eftir viðbrögðum ríkisstjórnar en þegar spurt er út í mögulegar aðgerðir í óundirbúnum fyrirspurnum hafa oddvitar ríkisstjórnarinnar sagt fátt annað en að þylja upp aðgerðir síðustu sex ára sem þau telja sér á annað borð til tekna, jafnvel þó að það sé augljóst að sumar af þessum aðgerðum séu ekki til þess fallnar að bregðast við aðstæðum nú.

Það er nefnilega plagsiður ráðherra ríkisstjórnarflokkanna að vera ævinlega í sagnfræði í óundirbúnum fyrirspurnum þegar spurt er um áform, þó að það sé allt í lagi svo sem að halda hlutunum í samhengi. Ég tek undir með þeim sem segja að við þurfum að horfa fram á við en það er fyrst og fremst ríkisstjórnin sem þarf að axla ábyrgð og bregðast við með miklu kröftugri hætti og aðgerðum heldur en hún hefur gripið til hingað til og við í Samfylkingunni munum að sjálfsögðu styðja góð verk

Það hefur ekki farið fram hjá okkur að það eru stór og mikilvæg verkefni fram undan við að takast á við efnahagsástandið. Staðan á vinnumarkaði er þar einn þáttur af mörgum.

stjórnvöld séu að senda hann með tóma verkfærakistu inn í þessar samningaviðræður þar sem ekki er brugðist við þeirri niðurstöðu

og hvernig það sé að fara inn í svona erfiðar samningaviðræður við þær aðstæður og get ég ekki annað en lýst miklum áhyggjum yfir þessu. Við þurfum að takast á við þetta sem og mörg önnur mikilvæg verkefni núna sem fram undan eru til að takast á við verðbólguna og þá

Virðulegur forseti. Ég er hér ásamt fleiri þingmönnum að fara fram á það að forsætisráðherra flytji Alþingi skýrslu um árangur okkar í móttöku og aðlögun erlendra ríkisborgara. Við erum að óska eftir heildstæðu yfirliti um hvernig börnum gengur í námi, hvernig þeim gengur í grunnskólum og hvernig þau skila sér í framhaldsskóla og háskóla eftir uppruna. Einnig er óskað eftir yfirliti um atvinnuþátttöku erlendra ríkisborgara, hvar þeir standa í launatíundinni og hver efnahagsleg og samfélagsleg áhrif erlendra ríkisborgara eru. Þá er óskað eftir umfjöllun um hlutverk og væntan árangur af nýju hlutverki samhæfingarstjóra í móttöku flóttafólks í forsætisráðuneytinu. Aldrei hafa fleiri erlendir ríkisborgarar búið hér á landi. Þetta er fólk sem kemur hingað til lands vegna þess að það vill búa á þessu fallega landi og taka þátt í okkar góða samfélagi. Það er full ástæða til að fara yfir þetta mál, átta sig á því hvar við erum að gera vel en líka hvar við getum gert enn betur.

á sama tíma og okkur ber og við þurfum að setja fjármagn inn í geðheilbrigðismálin. Það er neyðarástand og við ættum að vera að gera þetta núna í dag, það sem við ætlum að gera eftir nokkur ár. Ég bara skil ekki svona, að við skulum leyfa okkur að setja inn svona áætlun án þess að koma henni strax í framkvæmd og fjármagna hana strax.

Þeim tímamótum fylgjum við eftir hér með samþykkt aðgerðaáætlunar 2023–2027. Að baki þessum mjög svo jákvæðu skrefum er nokkur aðdragandi og liggur mikil vinna að baki, allt frá vel heppnuðu geðheilbrigðisþingi árið 2020, með aðkomu fjölda fólks og fulltrúa stofnana og samtaka, breiðri aðkomu hagaðila í víðtæku samráði. Það er þakkarverð vinna. Ég fagna sérstaklega þessum áfanga hér og þakka hv. velferðarnefnd gott starf og samstöðu þingsins í þessum mikilvæga málaflokki og ég hlakka til að vinna að framkvæmd þeirra fjölmörgu aðgerða sem við samþykkjum hér og með þeim breytingum og ábendingum sem meiri hlutinn leggur til. Ég vil líka taka fram að það er mjög brýnt að fjármagna sérnám geðheilbrigðisstétta sem hraðast.

Forseti. Við Píratar fögnum því að ríkisstjórnin ætli að beita sér fyrir bættri geðheilsu landsmanna og við styðjum þær aðgerðir sem áætlað er að ráðast í á næstu árum. Það er mikið af góðri vinnu sem liggur að baki áætluninni en það eru mikil vonbrigði að áætlunin er ekki fullfjármögnuð í fjármálaáætlun til næstu fjögurra ára. Án fjármögnunar er ljóst að mörg markmið aðgerðaáætlunarinnar munu hvorki koma til framkvæmda né skila tilætluðum árangri. Eins virðist skorta skilning á því hversu áríðandi það er að bregðast við vaxandi biðlistum og geðheilbrigðisvanda sem fyrst. Til dæmis eru einu áformin til að taka á manneklu að efla sérnám geðlækna og geðhjúkrunarfræðinga og fjármagna kandídatsár sálfræðinga, en samkvæmt kostnaðaráætlun ráðuneytisins á ekki að fjármagna að fullu þá aðgerð fyrr en árið 2030. Ég og hv. þingkona Oddný G. Harðardóttir höfum lagt fram breytingartillögu sem flýtir fjármögnun á þeim mikilvæga lið sem við vonumst til að fá stuðning fyrir hér í þessum þingsal. Ég fer betur yfir það í atkvæðaskýringu aðeins á eftir.

Lög um opinber fjármál eru mjög skýr með það að ríkisstjórnin þarf að koma fram með áætlun um lög, það þarf að kostnaðarmeta þau og fjármagna þau. Það er eitt að leggja fram fjármálaáætlun án fjármögnunar á þessari geðheilbrigðisáætlun og samþykkja hana hérna í þingsal, það er sjálfsagt að samþykkja hana hér í þingsal, en það gerist ekkert nema það sé fjármagn.

Við gætum að mínu viti kannski varið hluta af þessum 200 milljónum til að ráðast strax í rannsókn á því hvað veldur þessum

Þarna fellur undir uppbygging og fjármögnun ákveðins fjölda stöðugilda í geðhjúkrun, geðlækningum og klínískri sálfræði eða það sem kallast kandídatsár. Kandídatsárið er aðalkostnaðarliðurinn í þessari aðgerð en ráðuneytið áætlar að það kosti rétt rúmlega 300 millj. kr. að fullfjármagna. Þarna gætu um 40 nýútskrifaðir sálfræðingar komið til starfa í opinbera heilbrigðiskerfinu, létt undir biðlistum og á sama tíma eflt þekkingu og reynslu nýrra sálfræðinga til muna. Það er fráleitt að ekki standi til að fullfjármagna þessa aðgerð fyrr en árið 2030, kæri þingheimur, 2030. Ég og hv. þingkona Oddný G. Harðardóttir höfum lagt fram breytingartillögu sem orðast sem svo að sérnám heilbrigðisstétta í geðheilbrigðisfræðum verið fullfjármagnað án tafar. Ég legg til og vona svo innilega að þingmenn samþykki þessa tillögu — þau ætla ekki að gera það,

Við erum á sama tíma að tala um að breyta kerfinu, taka á vandanum sem varðar öryrkja, en við ætlum ekki að fjármagna það kerfi sem flestir öryrkjar eru að detta inn í, geðheilbrigðismálin.

Virðulegi forseti. Hér greiðum við atkvæði um breytingartillögur meiri hlutans, sem í rauninni velflestir nefndarmenn í velferðarnefnd standa að,

nefndin fann það mjög vel að það er fullur hugur samstarfsaðila á bak við þær aðgerðir sem þarna er verið að fara af stað með. eru einu efnislegu breytingarnar sem hér er verið að greiða atkvæði um þær að verið er að bæta samstarfsaðilum inn í ákveðnar aðgerðir, annars vegar að embætti landlæknis verði þátttakandi í starfi sem varðar fyrstu daga barnsins og hins vegar að lögreglan og sveitarfélög komi til samstarfs í forvörnum vegna sjálfsvíga.

Frú forseti. Um leið og þingflokkur Miðflokksins fagnar því að hér séu gerð drög að því að samþykkja fyrstu matvælastefnu sem samþykkt hefur verið þá þykir okkur matvælastefnan eins og hún liggur hér fyrir

þá höfum við áhyggjur af þremur greinum af þessum a–j-greinum þar sem m.a., með leyfi forseta, er talað um að „framleiðsla sem byggist á nýtingu lifandi auðlinda standist öll viðmið um sjálfbærni nýtingar og hafi vísindi vistkerfisnálgunar og varúðar að leiðarljósi“.

mikla alúð við þetta mikilvæga verkefni. Hér erum við að tala um stefnu sem getur verið góður grunnur og leiðandi í ákvarðanatöku fyrir landbúnað, sjávarútveg, fiskeldi og aðra þætti matvælaframleiðslunnar. Hér er undirstrikað mikilvægi umhverfissjónarmiða og sjálfbærni matvælaframleiðslu til lengri framtíðar. Fæðukerfi heimsins losa gríðarlegt magn gróðurhúsalofttegunda og það er mikilvægt að skoða okkar hlut í því samhengi. Þess vegna er kolefnishlutleysi, sem er sérstakt markmið í matvælaframleiðslu, afar mikilvægt. Hér er jafnframt lögð áhersla á heilnæmi, gæði, fæðuöryggi en ekki síst vistkerfisnálgun, og vegna þess að um það var sérstaklega spurt er hér líka lögð áhersla á varúðarreglu umhverfisréttarins.

og auka velferð fólks í sátt við umhverfi og náttúru.“ Þetta er nokkuð sem ég hygg að við getum öll verið sammála um. Ég lýsi því alla vega yfir að þingflokkur Viðreisnar er það

Frú forseti. Hér greiðum við atkvæði um matvælastefnu til ársins 2040. Sá galli er á þessari fallegu stefnu

gott um það að segja, ætlum við í Flokki fólksins að greiða atkvæði með því. En því miður eru aðgerðir stjórnarflokkanna, og þá sérstaklega Vinstri grænna, ekki í samræmi við þessa aðgerðaáætlun því aðhöfuðstefið í aðgerðaáætluninni á að vera sjálfbærni. Hér í gær var samþykkt að hleypa togskipum á óheftu afli inn á grunnslóðina, sem er auðvitað algjörlega í andstöðu við matvælastefnuna sem við erum að ræða hér.

Virðulegi forseti. Ég fagna því að hér eru greidd atkvæði um matvælastefnu til ársins 2040. Við Íslendingar erum fyrst og fremst matvælaframleiðsluþjóð og höfum verið það frá örófi Það er hluti af sjálfstæði okkar sem þjóðar sem og þjóðaröryggi að hér sé öflug matvælaframleiðsla þar sem unnið er að matvælaöryggi, sjálfbærni og að tryggja framleiðslu sem og búsetu um land

Frú forseti. Við fögnum því að verið sé að setja stefnu til ársins 2040,

Það vantar í hana alls konar mikilvæga hluti eins og t.d. umfjöllun um lífræna ræktun. Það sem er hins vegar verst er að í breytingartillögu meiri hlutans, 5. lið, er það fellt

fyrir að átta sig á því hvenær þeir eru að kaupa vöru sem hefur slæm áhrif á loftslagið og hvenær varan hefur góð áhrif á loftslagið.

Það verður að gerast því að þegar það er ekki eftirlit með því hvar sauðfé er þá er ekki hægt að stimpla það sem ákveðna gæðavöru, sem gæðamatvæli. Það er svona ákveðið fyrirkomulag, drasl inn, drasl út, dálítið þannig.

mælingar á ýmsum þáttum, af því að hér var m.a. nefnt að við ættum að fá upplýsingar um innihald matvæla. Ég styð eindregið að við eigum að leggja fjármuni í að það í að það verði enn þá auðveldara fyrir fólk að lesa, ekki síst að geta helst skannað með símanum allt innihaldsefni. Þegar kemur að því að við höfum kolefnisspor sem styður við innlenda matvælaframleiðslu, því að það er ekki þannig núna að innlendir matvælaframleiðendur sitji við sama borð og þau erlendu matvæli sem hér eru flutt inn, eins og í kjöti, þá getum við eiginlega ekki sagt það með sanngjörnum hætti að við getum mælt það eins og staðan er. En það er sannarlega það sem koma skal.

Ég held að við gerum okkur flest grein fyrir mikilvægi stefnu sem þessarar og mikilvægi þessarar greinar og sérstaklega á róstusömum tímum hinum síðari áttum við okkur betur og betur á

Þetta snýr þannig að mér að mér finnst einhvern veginn að þegar við erum að kalla til ráðgjafa til að leiðbeina okkur í málum að þá sé á þá hlustað.

En einhverra hluta vegna lá svo mikið á að koma frumvarpinu fram að það var ekki beðið eftir því að ráðgjafarnir legðu fram sína álitsgerð. Þess vegna er í raun og veru ekki hægt að greiða atkvæði um þetta og Viðreisn mun ekki gera það í dag.

er verið að fara eftir áliti sem kom frá sérfræðinganefnd sem skipuð var lögum samkvæmt. Hér er verið að gera breytingar sem eru til þess fallnar að rétta af ábyrgðarkeðju þegar kemur að málefnum Seðlabankans til að tryggja réttaröryggi við töku ákvarðana. Það komu einnig ábendingar frá annarri sérfræðinganefnd og það er fjallað um það í meirihlutaáliti að við beinum því til ráðuneytisins að það skoði þær ábendingar og það kann vel að gerast inn í framtíðina. En það sem mér finnst skipta meginmáli hér í dag er að það er verið að skerpa á hlutverki fjármálaeftirlitsnefndar og verið að tryggja réttaröryggi við töku ákvarðana á sviði fjármálaeftirlits.

væri skammt undan, enda þegar hún kom var hún að sumu leyti í ósamræmi við fyrri skýrsluna. Það er margt ágætt í þessu frumvarpi en það er annað sem þarf að skoða miklu betur. Það hefði miklu betur farið á því að nefndin hefði rekið frumvarpið beint aftur upp í ráðuneyti

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd utanríkismálanefndar fyrir tillögu til þingsályktunar um að fordæma ólöglegt brottnám úkraínskra barna. Ályktunargrein tillögunnar hljóðar svo: „Alþingi fordæmir harðlega ólöglegt og kerfisbundið brottnám úkraínskra barna á hernumdum svæðum rússneska hersins í Úkraínu og flutning þeirra, jafnt innan þeirra svæða og til Rússlands og Belarúss.

eins og nýlega hefur verið áréttað í yfirlýsingu leiðtogafundar Evrópuráðsins í Reykjavík. Jafnframt beri með öllum tiltækum ráðum að tryggja að þeim börnum sem flutt hafa verið til Rússlands eða Belarúss, eða innan hernuminna svæða í Úkraínu, verði tafarlaust komið til foreldra sinna eða annarra forráðamanna undir eftirliti alþjóðasamfélagsins og að rússnesk stjórnvöld og aðrir gerendur verði dregin til ábyrgðar.“

og til Belarúss og Rússlands þar sem hluti þeirra hefur verið nauðungarættleiddur til rússneskra fjölskyldna. Markmiðið virðist vera að slíta börnin frá tungumáli sínu og menningu og rjúfa þar með tengsl þeirra við úkraínskt þjóðerni.

Í ályktun Evrópuráðsþingsins kemur m.a. fram að vegna stríðsaðstæðna sé erfitt að meta umfang brottnáms úkraínskra borgara, þar á meðal barna, en allt bendi til þess að um mörg þúsund tilvik sé að ræða.

sl. Þá kemur fram að markmið brottnámsins virðist vera að afmá Úkraínu og úkraínska sjálfsmynd og menningu með því að útsetja börn fyrir rússneskri tungu, menningu, áróðri, söguskoðun og bæla jafnframt úkraínska tungu og menningarvitund. Evrópuráðsþingið undirstrikar að flutningur barna með valdi frá einum hópi til annars í þeim tilgangi að útrýma með öllu eða að hluta þjóð, þjóðernishópi, kynstofni eða trúflokki sem slíkum teljist hópmorð samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð frá 1948.

í Úkraínu, og til Rússlands og Belarúss. Hvatt er til margvíslegra aðgerða til að tryggja réttindi og vernd úkraínskra barna og til þess að þeir sem brotið hafi gegn þeim verði dregnir til ábyrgðar.

og tekur á móti fólki á flótta frá Úkraínu. Þá hefur Ísland haft milligöngu um loftflutninga ýmiss konar búnaðar í tengslum við varnir Úkraínu, lagt fram fjármuni í sjóði sem nýttir hafa verið til margháttaðs stuðnings við Úkraínu og fleira mætti telja.

23. febrúar 2023 í tilefni þess að ár var liðið frá upphafi árásarstríðsins. Auk þess skal nefnd ályktun Alþingis frá 23. mars sl. þar sem Alþingi lýsti því yfir að hungursneyðin í Úkraínu, Holodomor, sem stóð yfir frá 1932 til 1933, hafi verið hópmorð. Þó sú ályktun fjalli um atburði sem áttu sér stað fyrir tæpum 90 árum síðan þá kallast hún á við samtímann. Loks ber að nefna ákvörðun Alþingis frá því fyrr í dag um festa kaup á færanlegu neyðarsjúkrahúsi til notkunar fyrir særða hermenn og færa úkraínsku þjóðinni.

og stuðning við úkraínsku þjóðina á þessum erfiðu tímum.

og fjallar um að Alþingi Íslendinga fordæmi ólöglegt brottnám úkraínskra barna frá landi sínu, heimilum og fjölskyldum.

tillögunnar, að stríðsrekstur rússneskra stjórnvalda í Úkraínu og allt sem honum fylgir er ekki aðeins ólöglegur að alþjóðalögum, hann virðist líka vera kerfisbundinn stríðsglæpur, jafnvel hópmorð. Það skiptir máli að það komi fram að svona hlutir gerast ekki í neinu tómarúmi, þeir gerast vegna fyrirmæla, vegna skipulagningar og áætlana sem eiga sér rætur í innsta kjarna stjórnkerfisins í Rússlandi. Það þarf í sjálfu sér ekki að hafa mörg orð um greinargerð þessarar tillögu. Hún lýsir því vel hver staðan er og hvernig okkur ber að bregðast við henni. Mér finnst það vera við hæfi að Alþingi Íslendinga gangi fram fyrir skjöldu til varnar þeim börnum og ungmennum sem hafa verið brottnumin. Það er stríðsglæpur að afmá þjóðerni, tungumál, menningu og sögu. Það er stríðsglæpur árið 2023, rétt eins og það var stríðsglæpur árið 1941 eða 1931. Við verðum að gera ekki bara okkar eigin samfélagi heldur samfélagi þjóða ljóst að við vitum hvað er að gerast, við fylgjumst með því og við fordæmum það og þegar þessu stríði lýkur þá verða æðstu stjórnendur rússneska ríkisins og hersins dregnir fyrir dómstóla til að standa skil á gjörðum sínum. Það verður að gerast. Það var einmitt þess vegna sem alþjóðlegi sakadómstóllinn gaf út handtökuskipun á forseta Rússlands, Vladímír Pútín, og umboðsmann barna í Rússlandi fyrir stríðsglæpi vegna brottnáms úkraínskra barna. Það sætti nokkrum tíðindum eins og hér hefur fram komið en það voru um leið mjög mikilvæg skilaboð til alþjóðasamfélagsins, auðvitað til Úkraínu og fólksins þar, en ekki síður til þeirra sem lögðu í þetta ólöglega innrásarstríð og hafa kallað þessar hörmungar yfir Úkraínu á síðasta rúma ári. Ég held, frú forseti, að það þurfi ekki að hafa mörg orð um það hér hvaða áhrif það hefur á börnin og ungmennin sem í þessu lenda til langframa að vera numin á brott með þessum hætti.

við þurfum að ná þeim til baka, ef svo má segja. En það þarf líka að sjá til þess að þegar úkraínsku börnin verða öll komin aftur heim til sín þá styðjum við áfram við Úkraínu og það starf sem þar þarf að fara fram af því að starfið eftir stríðið skiptir líka mjög miklu máli, sálgæslan, aðhlynningin, heilbrigðisþjónustan og allt það sem það fólk, þau börn og ungmenni sem í þessu hafa lent, lent, mun þurfa á að halda. Ég treysti því að stuðningur íslenskra stjórnvalda og okkar allra við Úkraínu og í baráttunni gegn ólöglegu innrásarstríði standi eins lengi og þarf. Það krefst úthalds, það krefst framsýni og það krefst líka staðfestu og því fagna ég mjög að þessi tillaga liggi hér fyrir og geri ráð fyrir því, þar sem hún er flutt af allri hv. utanríkismálanefnd, að hún fái afgreiðslu á yfirstandandi þingi og sendi þar með afgerandi skilaboð út til alþjóðasamfélagsins um afstöðu Alþingis Íslendinga og Íslendinga, landsmanna, þess fólks sem býr í okkar góða landi, til hins fordæmanlega, ólöglega og kerfisbundna brottnáms úkraínska barna.

Eftir innrás Rússa í Úkraínu hafa Rússar flutt þúsundir úkraínskra barna með valdi til svæða undir stjórn þeirra og úthlutað þeim rússneskum ríkisborgararétti, ættleitt þau með valdi inn í rússneskar fjölskyldur og skapað hindranir fyrir sameiningu þeirra við foreldra sína og heimaland. Sönnunargögnum um þetta

Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst því yfir að þessar brottvísanir teljist stríðsglæpir. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn hefur gefið út handtökuskipun á hendur Vladímír Pútín Rússlandsforseta sem hefur beinlínis stutt þvingaðar ættleiðingar, m.a. með því að setja lög til að auðvelda þær. Auk þess hefur dómstóllinn gefið út handtökuskipun á hendur barnaréttindastjóra Rússlands. Maríu Lvovu-Belovu, fyrir þátttöku hennar í þessum aðgerðum.

ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð frá 1948, teljast aðgerðir eins og þessar þjóðarmorð ef þær eru gerðar með ásetningi að tortíma þjóð eða þjóðernishópum í heild eða hluta, þar með talið að afmá þjóðareinkenni þeirra. Úkraínsku börnunum hefur verið rænt af rússneska ríkinu eftir að foreldrar þeirra höfðu verið handteknir af rússneskum hernámsyfirvöldum eða þau drepin drepinn í innrásinni eða eftir að hafa orðið viðskila við foreldra sína á stríðssvæðunum. Börnum hefur einnig verið rænt frá úkraínskum ríkisstofnunum á hernumdu svæðunum, þar á meðal barnaheimilum og munaðarleysingjahælum.

hafa sum barnanna upplifað slæmar aðstæður, ófullnægjandi umönnun og ofbeldi á meðan þau hafa verið undir forsjá rússneska ríkisins. sem hafa náð að komast aftur til Úkraínu hafa borið vitni um harðar refsingar og erfið lífsskilyrði á meðan þau voru í Rússlandi. Úkraínsk stjórnvöld hafa einnig haldið því fram að sum börn hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun eftir að hafa verið flutt með valdi til Rússlands.

rússneskir embættismenn haldið því skýrt fram að markmið þeirra sé að skipta út hvers konar tengslum barnanna við heimili þeirra í æsku og föðurland eða móðurland fyrir ást til Rússlands. Við komuna til Rússlands er börnunum komið fyrir á heimilum og þau heilaþvegin t.d. með því að telja þeim trú um að foreldrar þeirra séu dánir eða hafa yfirgefið þau eða hati þau. Fyrir hönd þingflokks Pírata þá lýsi ég yfir eindregnum stuðningi við þessa þingsályktunartillögu. Það er sönn ánægja hér á Alþingi er algjör samstaða um það að fordæma harðlega þessa skelfilegu atburði og verða þar með fyrst þjóðþinga til að gera það.

Frú forseti. Ég vil byrja á því að fagna þessari tillögu sem hér er fram komin. Því miður er hún ekki komin til af góðu og er afar sorglegt að fá upplýsingar um það hvernig hefur verið farið með börn í Úkraínu. Tillagan krefst tafarlausrar athygli alþjóðasamfélagsins og er að mínu viti þannig úr garði gerð að hér hefur Ísland tækifæri til að taka forystu í mannúðarmáli.

Brottnám rússneska hersins á úkraínskum börnum af hernumdum svæðum í Úkraínu og flutningi þeirra, bæði innan þeirra svæða og til Rússlands og Belarúss, er hér með harðlega mótmælt. Sá sem hér stendur vonar að við sem störfum í þessum þingsal komum til með að samþykkja þessa tillögu samhljóða. Ég efast reyndar ekki um það eitt augnablik, enda hefur hjarta okkar slegið með úkraínsku þjóðinni alla daga frá því að Rússar réðust inn í landið. Íslensk stjórnvöld og öll íslenska þjóðin hefur fordæmt tilefnislausa og ólöglega innrás Rússa í Úkraínu og lýsti yfir eindregnum stuðningi við úkraínsku þjóðina og þarlend stjórnvöld. Í kjölfarið munu vonandi fleiri þjóðþing leggja fram og samþykkja samhljóða tillögu sem þessa. Nefndarmenn í utanríkismálanefnd áttu áhrifaríkan fund með úkraínskum þingmönnum þegar leiðtogafundurinn var haldinn hér á landi í maí, eins og framsögumaður hefur nefnt, og var það mat nefndarmanna og framsögumanns að það væri sannarlega tilefni til að koma með tillögu sem þessa. Rán á börnum er svívirðilegt athæfi og gengur nærri hjarta okkar. Líkt og komið hefur fram er talið að um 20.000 úkraínskum börnum hið minnsta hafi verið rænt af heimilum sínum og verið ættleidd eða komið fyrir í fóstri hjá rússneskum fjölskyldum og fréttir berast af því að þau hafi verið beitt miklu harðræði og ofbeldi. Hér er um að ræða hræðilegan harmleik sem snertir unga og viðkvæma einstaklinga. Þetta athæfi er skýrt brot á réttindum og velferð saklausra barna sem alþjóðasamfélagið getur ekki og má ekki loka augunum fyrir. Þessi fordæming okkar á brottnámi úkraínskra barna er ekki aðeins sprottin af siðferðilegum toga heldur er einnig mikilvægur liður í að viðhalda þeim meginreglum sem við sem samfélag höfum sett okkur um réttlæti, samúð og mannréttindi. Þá gerum við vitaskuld þá skýlausu kröfu að rússnesk stjórnvöld og rússneska hernámsliðið sem ber ábyrgð á þessum hryllingi bindi tafarlaust enda á brottnám barna með skjótum og afgerandi hætti. Svört og ítarleg skýrsla Evrópuþingsins um brottnám og nauðungarflutninga úkraínskra barna og annarra óbreyttra borgara til Rússlands eða til hernumdu svæðanna innan Úkraínu staðfestir alvarleika málsins erfitt sé vegna stríðsástandsins að meta umfangið með fullkomnum hætti. En ástandið er sannarlega grafalvarlegt. Verið er að slíta gríðarlegan fjölda úkraínskra barna frá fjölskyldum sínum og verið með kerfisbundnum hætti að afmá Úkraínu og úkraínska sjálfsmynd þeirra og menningu með því að útsetja þau fyrir rússneskri tungu, menningu, áróðri og söguskoðun. Líkt og kemur fram í greinargerð með tillögunni hefur Evrópuþingið undirstrikað að flutningur barna með valdi frá einum hópi til annars í þeim tilgangi að útrýma með öllu eða að hluta þjóð, þjóðernishópi, kynstofni eða trúflokki sem slíkum teljist hópmorð. Er það undirstrikað í samþykktum Sameinuðu þjóðanna. Með þessari tillögu fordæmum við ekki aðeins rán á börnum heldur förum við einnig fram á að allar leiðir verði virkjaðir til að tryggja að öllum þeim börnum sem hafa verið tekin á brott frá fjölskyldum sínum verði komið aftur til foreldra eða annarra nákominna svo fljótt sem auðið er. Í því samhengi þarf alþjóðasamfélagið að veita þeim fjölskyldum sem hafa orðið fyrir þessum harmleik allan þann stuðning sem hægt er að veita. Auk þess þarf að tryggja með öllum tiltækum ráðum velferð þessara barna og þau fái, þegar þau verða flutt aftur til síns heima, heima, viðhlítandi umönnun sem er í takt við þann harmleik sem þau hafa gengið í gegnum.

og ég held ég tali fyrir allan þingflokk Framsóknarflokksins svo sannarlega að við komum til með að styðja þetta þarfa mál. Ég vænti þess, eins og ég hef nefnt hér í ræðu minni, að þingheimur geri það og samþykki tillöguna samhljóða.

átök um eignir, land og landgæði sem leiddu til upplausnarástands og vígaferla sem endaði með því að Noregskonungur var til kvaddur til að koma á skikk. Eitt er að berjast um landsvæði og gera ágreining um slíkt. Það að taka börn náunga síns,

getum við lært eitthvað af þessu? Getum við horft á þetta sem einhvers konar skilaboð eða lexíu til okkar sjálfra um hvað er þarna í gangi?

og fyrst á dagskrá Sameinuðu þjóðanna við stofnun var að koma í veg fyrir stríð af þeim toga sem við erum nú hrokkin upp við, ekki svo langt undan. Um miðja síðustu öld var heiminum stjórnað af nokkrum svona viðlíka villimönnum og þeim sem stýra för í gamla Bjarmalandinu í dag.

Það sem ég er að vísa í núna er kannski: Gæti þetta ástand sem þarna er og þessi ein hryllilegasta birtingarmynd af því, sem er þessi barnastuldur og kerfisbundna

ekki verið til þess fallið að vekja okkur upp við það að þrátt fyrir allar stóru stofnanirnar og allt það sem átti að vera öryggisnet og öryggisveggir gegn því að svona gæti yfir höfuð gerst, getur hér

Þá held ég að við ættum bara að huga að því að maðurinn er alltaf einn, við erum eyland. Við skulum ekki vera svo bernsk og einföld að halda að það verði passað upp á okkur við hvaða aðstæður sem er. Við skulum huga að varnarkerfum okkar sjálfra sem myndu mögulega geta fyrirbyggt svona harmleiki hér á þessu landi, þessum girnilega konfektmola grænu orkunnar og allsnægtanna efst á hnattkúlunni. En maður sendir hlýjustu strauma og við vonum að þetta taki enda, þessi harmleikur taki enda, þessi harmleikur sem hlýtur að vera þungbærastur þeim sem kannski hafa fengið að lifa af en hafa misst börnin sín í hendur villimanna. Ég fagna þessu framlagða máli hér og við í Flokki fólksins styðjum það að sjálfsögðu.

hreint ótrúlegri illsku af hendi Rússa í þessu stríði. Við höfum horft upp á þjáningar úkraínsku þjóðarinnar í þeirri varnarbaráttu sem hún háir nú fyrir tilverurétti sínum. Í öllum þessum stríðsglæpum verður að taka mið af því sem við höfum séð berast í skýrslum frá Evrópuráðinu.

hvað brottnám barna frá hernumdum svæðum í Úkraínu er mikill viðbjóðslegur stríðsglæpur.

reyna að fá okkur til að skynja og skilja hvaða harmleikur er að eiga sér stað í Úkraínu um þessar mundir. Það er því ekki bara rétt

Það er brýnt að Alþingi stígi fast til jarðar og fordæmi þessa viðbjóðslegu glæpi.

hvatning til svipaðra aðgerða. Það er ástæða til þess að fagna því hversu mikil samstaða hefur náðst í utanríkismálanefnd, hversu einróma allir nefndarmenn eru í þessu máli sem veit á það að þetta mál hljóti eðlilega, hraða og skjóta umfjöllun og svo samþykkt hér á Alþingi. Ég leyfi mér að tala fyrir hönd þingflokks Sjálfstæðisflokksins og segja að þar er stuðningurinn einróma. Það verður, þegar þetta mál verður samþykkt, mikilvægt að koma því á framfæri sem allra fyrst og sérstaklega til rússneskra stjórnvalda til áréttingar á því hvar Ísland stendur í þessu stríði. Að lokum er líka rétt að nefna það að stuðningur íslenskra stjórnvalda, stuðningur Alþingis og íslensku þjóðarinnar við úkraínsku þjóðina,

Hann getur falist í beinum fjárframlögum, beinum stuðningi með þeim búnaði, tækjum og tólum sem Ísland hefur yfir að ráða. Hann getur verið í þeirri mynd að við skjótum skjólshúsi yfir þá Úkraínumenn sem hingað leita skjóls og gerum það eins vel og við getum.

Frú forseti. Ég kem hingað upp til að lýsa yfir eindregnum stuðningi við þetta mál.

það sem kallað var táknrænn stuðningur við Úkraínu. Það sem ég hins vegar tel mikilvægara sem felst í þessari

byggjast þær reglur og þau viðmið og viðbrögðin við brotum á þeim reglum og viðmiðum, á okkar viðhorfum, sameiginlegu viðhorfum til rökstuðnings og samskipta fyrst og fremst. Í rauninni má segja að þó að í þjóðarétti séu það þjóðir og ríki sem eigi samskipti þá kristallast hvergi jafn skýrt að öll stjórnmálaleg samskipti eru mannleg samskipti. Hvers vegna skiptir þá þetta máli? Það sem við erum að gera með þessari yfirlýsingu er eitt af því fáa sem hægt er að gera með friðsamlegum hætti til þess að viðhalda þeim viðmiðum og gildum sem við höfum komið okkur saman um. Það er ákveðin sérstaða líka við ákveðna tegund þjóðréttarreglna sem taldar eru hafa gildi gildi um öll ríki heims, hvort sem þau hafa skrifað undir það sjálf eða ekki með sérstökum samningum. Þar á meðal eru ýmsar reglur sem lúta að því hvernig skuli komið fram við almenna borgara í stríðsástandi og annað slíkt. Það sem er að gerast núna með þessu ólöglega og kerfisbundna brottnámi barna af hálfu rússneska

mannkynið fullfært um að komast á þann stað að við getum leyst úr okkar deilum með öðrum hætti. Í þjóðarétti og í samskiptum þjóða eru ákveðnar

Þær reglur lúta ekki síst að því að tryggja það að þegar þjóðir eiga í ágreiningi, ríki eiga í einhvers konar átökum eða eitt ríki ræðst á annað og hitt reynir að verja sig eða eitthvað slíkt, þá bitni það ekki á almennum saklausum borgurum umfram það sem nauðsynlegt er og í rauninni á það náttúrlega bara alls ekkert að gera það þótt það geri það sannarlega.

og sannarlega uppi áhyggjur af því að það sé verið að misnota þessi börn. En það er líka verið að reyna að brjóta á bak aftur þá þjóð sem ráðist hefur verið á. á. Það er einn af þeim hlutum sem eru taldir algerlega óásættanlegir við hvaða aðstæður sem er. Þetta eru reglur sem ekki má brjóta undir neinum kringumstæðum og eru ekki frávíkjanlegar undir neinum kringumstæðum. Sama máli gegnir um það að ráðast á grunninnviði, hvað skal segja, gagnaðila — í þessu samhengi er erfitt að finna réttu orðin til að lýsa því sem er í gangi. Það er líka alltaf brot.

að þetta séu reglur sem þjóðum beri að virða. Þetta er okkar viðhorf, þetta eru okkar viðmið, þetta eru reglur sem ekki má brjóta. Það er það sem skiptir máli og það skiptir enn meira máli í kerfi þar sem eru ákaflega takmarkaðar leiðir til þess að leiðir til þess að draga þá sem brjóta reglurnar til ábyrgðar. Það er sannarlega áskorun í þjóðarétti eins og öllum er kunnugt um. Ein leiðin er sannarlega sú ofbeldisfulla, þessar innrásir, sem ég held að allir séu sammála um að sé eitthvað sem við ættum að vera búin að hverfa frá nú til dags. En það er hins vegar ekki þannig. Við erum ekki komin þangað. Þá gilda þessar reglur. Ég styð því þetta mál eindregið. Í umræðum um það, svona í kaffispjalli hér og þar sem þetta hefur verið nefnt,

að gerast. Fólk er útsett fyrir mansali og annað slíkt og það er gríðarlega mikið af ofbeldi og óreiðu sem er afleiðing átaka af þessu tagi. Sérstaða þessara skelfilegu atburða í því samhengi er sú að þarna er ríki í rauninni opinberlega og hefur viðurkennt að vera að gera það sem það er að gera.

óalgeng leið til þess að reyna að verja eitthvað slíkt, að kalla það einhverju öðru nafni. Það er talað um að verið sé að bjarga þessum börnum sem séu bara munaðarlaus, þó að sýnt hafi verið fram á það að þau séu það mörg hver bara alls ekki, og þó að þau væru það

að við segjum það upphátt að við samþykkjum þetta ekki. Mig langar því að fagna þessari tillögu. Ég styð hana heils hugar og ég held ég endurtaki það bara og muni geta staðið við það að ég er á þeirri skoðun að við ættum að gera meira af því að lýsa yfir stuðningi okkar við grundvallarviðmið og grundvallargildi í samskiptum þjóða.

Eins og fram kemur í nefndarálitinu fékk nefndin á sinn fund talsvert af gestum og eðli máls samkvæmt umsagnir sem finna má hér í álitinu. Eins og heiti tillögunnar gefur til kynna þá felst í henni stefnumörkun í landbúnaðarmálum fram til ársins 2040. Enda þótt margvísleg löggjöf hafi verið sett um landbúnað og málefni tengd landbúnaði á undanförnum árum og áratugum hefur Alþingi ekki áður sett langtímastefnumörkun um þessa grein þar sem lýst er þeim meginmarkmiðum sem stefnt skuli að í íslenskum landbúnaði og sem móti löggjöf um greinina.

sem var afrakstur samvinnuverkefnis stjórnvalda, bænda, neytenda og fulltrúa atvinnulífsins sem stóð yfir í um þrjú ár. Þessi þingsályktunartillaga sækir margt í þetta stefnuskjal sem og búvörulög og búvörusamninga fyrri ára. Meðal mikilvægra markmiða í tillögunni má nefna sjálfbærni í nýtingu náttúruauðlinda, landnýtingu sem taki mið af ástandi og getu vistkerfa og verndun og eflingu líffræðilegrar fjölbreytni, framleiðslu heilnæmra afurða og fæðuöryggi.

síðan var líka rætt um mikilvægi skipulagsmála og skipulagsvalds fyrir sambúð þeirra atvinnugreina sem nýta landgæði og einnig fyrir náttúruvernd.

Það kom fram fyrir nefndinni að landbúnaður hefur ótvíræða þýðingu fyrir sjálfbærni íslensks samfélags þar sem landbúnaðargreinarnar nýta innlendar auðlindir í verulegum mæli til að framleiða neysluvarning sem landsmenn geta ekki verið án eða vilja nota í mataræði sínu.

Jafnframt telur meiri hlutinn mikilvægt að þess sé gætt að allt dýrahald sem fram fer í atvinnuskyni lúti kröfum um velferð og aðbúnað dýra og markmiðum um haldbæra landnýtingu. Meiri hlutinn tekur undir að tryggja þurfi að stuðningur hins opinbera við innlenda landbúnaðarframleiðslu styrki og fjölgi stoðum landbúnaðar á grunni sjálfbærrar nýtingar í þágu loftslagsmála, umhverfis- og náttúruverndar og fjölbreytni í ræktun. Þá þurfa áherslur í styrkjakerfi landbúnaðar að styðja við fjölbreytta framleiðslu landbúnaðarafurða og auka þarf áherslu á jarðrækt og aðra landnýtingu, skógrækt, endurheimt vistkerfa, náttúruvernd og landvörslu á grunni efnahagslegrar, félagslegrar og umhverfislegrar sjálfbærni. Möguleikar bænda á að varðveita, vinna að endurheimt landgæða og að vörslu lands geta tryggt verðmæt almannagæði. Þá eru miklir möguleikar til framleiðslu fjölbreyttari landbúnaðarafurða, til að mynda nytjajurta með eflingu kornræktar. Fjölbreyttari landbúnaður og landbúnaðarframleiðsla má ekki verða á kostnað og getu til framleiðslu á mjólk, kjöti, grænmeti og annarri matvöru.

Við í meiri hlutanum tökum undir að huga þurfi sérstaklega að því að auðvelda kynslóðaskipti og nýliðun við ráðstöfun opinbers fjár eða við aðrar aðgerðir til að efla stoðir landbúnaðar. Það er líka mikilvægt að viðskiptakerfi með heimildir til bindingar kolefnis miði að því að tryggja bændum réttlátan hlut af framlagi þeirra, með þeim aðferðum sem bú þeirra kunna að ráða yfir. Hraða þarf vinnu vegna reiknaðrar losunar frá búfjárhaldi og ræktunarlandi. Mikilvægt er að tryggja réttlát umskipti í tengslum við loftslagsmál þannig að fjárhagslegri afkomu bænda sé ekki raskað vegna aukinna krafna í loftslagsmálum. Við í meiri hlutanum teljum að það þurfi að horfa til hvata sem verðlauni árangur í loftslagsmálum fremur en íþyngjandi krafna. Meiri hlutinn tekur undir með umsagnaraðilum að búvöruframleiðsla hefur yfirleitt langan framleiðsluferil og því er nauðsynlegt að allar breytingar taki mið af langtímamarkmiðum og á þeim hraða að landbúnaður hafi möguleika á eðlilegri aðlögun að breyttum áherslum. Að sama skapi þarf stuðningur við landbúnað að skapa stöðugan og traustan grundvöll fyrir innlenda matvælaframleiðslu og fæðuöryggi. Einnig tekur meiri hlutinn undir þau sjónarmið sem matvælaráðherra hefur haft uppi í tengslum við endurskoðun búvörusamninga, sem er að gera ekki grundvallarbreytingar á samningunum. Við fjölluðum einnig um möguleika neytenda á að velja neysluvöru á sínum forsendum og hafa með því í senn áhrif á eigin neyslu og framleiðslu landbúnaðarafurða og er það afar mikilvægt að mati meiri hlutans, því að við sem neytendur gerum jú kröfu um áreiðanlegar upplýsingar, m.a. um uppruna, framleiðsluaðferðir og innihald landbúnaðarvarnings sem á markaði er. Hér þurfa bæði framleiðslu- og úrvinnslugreinar í landbúnaði að mæta þessum kröfum skilyrðislaust. Neytendur kjósa einnig fjölbreytni í vöruframboði og landbúnaður á Íslandi verður að vera fær um að svara þeim kröfum eins og aðstæður framast leyfa. Við tökum undir að opinber stuðningur við landbúnað eigi að markast af þessum sjónarmiðum og öðrum sem lúta að því að tryggja eðlileg tengsl framleiðenda og neytenda á frjálsum markaði. Tengsl landbúnaðar og byggðaþróunar komu líka til umræðu á vettvangi nefndarinnar enda landbúnaðurinn kjölfestuatvinnugrein í ýmsum byggðum landsins. Við í meiri hlutanum viljum árétta mikilvægi þess að þróa aðra starfsemi samhliða landbúnaðinum sem geti styrkt búsetu í sveitum og einnig menntunarleiðir með sama markmið í huga. Í þingsályktunartillögunni er gert ráð fyrir því að gerðar verði áætlanir og birtar til fimm ára í senn. Fyrir nefndinni komu fram ábendingar um að þarna hefði mátt kveða fastar að orði um framkvæmdaáform og fjármagn sem þessar áætlanir ættu að byggjast á. á. Því beinum við því til ráðherra að hafa framangreint í huga við gerð áætlana. Við teljum einnig mikilvægt að Alþingi marki stefnu í landbúnaðarmálum til langs tíma sem byggist á náttúru- og umhverfisverndarsjónarmiðum, hafi sjálfbærni að markmiði og sé til þess fallin að landbúnaður dafni og þjóni hagsmunum íslensks samfélags sem allra best í samtíð og framtíð. Meiri hlutinn álítur að fyrirliggjandi þingsályktunartillaga stuðli að þessum sjónarmiðum sem hér hafa verið reifuð. leggjum til nokkrar breytingar sem finna má hér í breytingartillögu sem fylgir nefndarálitinu. hv. þingmenn, auk þeirrar sem hér stendur, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Friðjón R. Friðjónsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Teitur Björn Gunnarsson, Þórarinn Ingi Pétursson og Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Ég vil þakka nefndinni fyrir gott samstarf um þessa mikilvægu stefnu því að ég tek undir það sem hér er reifað, það er gríðarlega mikilvægt að við höfum góða og skýra stefnu í svo mikilvægu málum sem landbúnaðarmál eru. Það sem helst hefur verið reifað hér er að við höfum hér fæðuöryggi, sem við hljótum öll að vera sammála um að skiptir verulegu máli. Þar undir er

Þar eru, eins og ég sagði hér bæði í gær og í atkvæðaskýringu áðan, margar leiðir til þess að upplýsa neytendur en kannski einna skilmerkilegast að gera það með merkingum á vöru sem hægt er að skanna eða eitthvað slíkt. Það eru til lausnir sem við þurfum ekki að finna upp og eiga ekki að þurfa að vera mjög íþyngjandi í sjálfu sér fyrir matvælaframleiðendur og landbúnaðinn. Ég held að það sé afskaplega mikilvægt, ekki síst í ljósi þess aukna innflutningi matvæla sem við búum við.

í algeru lágmarki og það hlýtur að vera eitt af því sem við teljum okkur til tekna og skiptir gríðarlega miklu máli fyrir heilnæmi vörunnar.

til þess að styðja við íslenskan landbúnað. Ég held að við eigum að efla enn frekar notkun íslenska fánans á vörum með þeim skilyrðum sem um það gilda þannig að það liggi fyrir að sú vara sem merkt er með þeim fána sé sannarlega íslensk en ekki, eins og komið hefur fram,

hakkavélin er boltuð hér í einhverri tiltekinni vinnslu. Allt þetta skiptir máli. Ég held að tilfinning fólks fyrir þessu sé að aukast ár frá ári og krafan einnig.

Síðan er mikilvægt atriði hér þar sem verið er að ræða um menntun, rannsóknir og þróun. Það er jú partur af því að þessar greinar sem falla undir landbúnaðinn nái að þroskast og þróast

Frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka framsögumanni fyrir afbragðsgóða og skýra framsögu í þessu ágæta máli. En það sem mig langaði að ræða hér örstutt við hv. þingmann er hvort það mætti ekki taka til umræðu frekar, einmitt í tengslum við þetta málefni, uppsöfnun auðmanna á landi

að tryggja að ræktarland lendi ekki í höndunum á einhverjum sem ætla að nota íslenskt landbúnaðarland sem einhverjar sportlendur. Ég held að þetta sé eitthvað sem sé mjög þarft að ræða opinskátt hér á hinu háa Alþingi.

að ákveða í rauninni hvað eigi að vera ræktarland, hvað er land sem við getum notað undir skógrækt eða hvað annað við viljum gera. Ég hef t.d. áhyggjur af því að einkaaðilar eru að selja lönd til fyrirtækja sem eru að kolefnisjafna sig. Það getur verið gott út af fyrir sig en það er jafnvel gert án þess að sveitarfélög séu sérstaklega að huga að því að þetta sé heppilegasta landið til skógræktar.

Þannig að ég tek undir áhyggjur hv. þingmanns af uppsöfnun á landi, hvort sem þar eru erlendir eða íslenskir auðmenn, skiptir ekki máli, eða fyrirtæki. Þetta þurfum við að vakta. En við komum málinu í gang á síðasta kjörtímabili.

að hæstv. forsætisráðherra hefur kveðið skýrt á um að það skuli taka á þessum málum. Vissulega höfum við séð það að einhverju leyti, með þeim breytingum sem voru gerðar varðandi forkaupsrétt á landi.

að taka á þessu máli? Ég er alveg sannfærður um að þjóðin styður að það sé tekið á þessu, það sé ekki þannig að nokkur prósent séu í eigu bresks eða kínversks auðmanns. Þetta er eitthvað sem ég held að allir ættu að vera að vera sammála um því að þetta er auðvitað einnig matvælaöryggismál. Ef við meinum eitthvað með matvælaöryggi þá getum við ekki sætt okkur við það að hér séu ræktarlönd tekin undir einhverja sportveiðimennsku eða frístundabyggð

einn og sami aðilinn geti eignast risastórt land og út um allar koppagrundir, þ.e. sameiginlegt, því að það telst jú sameiginlegt nema menn fari í einhverjar aðrar leiðir í því. Ég tel okkur hafa náð þokkalega vel utan um það á síðasta kjörtímabili. En umræða um þessi mál á sannarlega alltaf

og þar gerði meiri hlutinn breytingartillögu þar sem kolefnissporsmerkingar voru teknar út úr kröfunni um matvæli. En hins vegar virðist vera, ef ég skil rétt, að bæði liður 7.3 og 7.4 auk liðar 2.2

Þess vegna er engin ástæða til að taka þetta út af því að við viljum auðvelda neytendum að sjá þetta og, eins og kemur fram hér líka, íþyngja ekki

Það er það sem við höfum gert. Við erum búin að leggja aukið fé í þessa hluti til að geta náð þessu fram og þar af leiðandi tel ég að þetta fari alveg saman og aðgerðaáætlanirnar báðar muni miða að því

það að taka þetta út úr hinni stefnunni, það hafi ekki verið rétt ákvörðun, alveg sama hvernig það var orðað. Það eru 17 ár sem á að vera hægt að nota til þess að uppfylla þessi skilyrði og ég ætla rétt að vona að við verðum búin að finna réttar leiðir fyrir þann tíma. En mig langar að tala um annan hlut sem tengist þessari stefnu. Þetta er að sumu leyti stefna sem setur háleit markmið og er að fjalla um

Í yfirlestri mínum á fjármálaáætlun til næstu fjögurra ára þá virðist mér hins vegar skorta allt fjármagn til þess að framkvæma þessar aðgerðir. Þvert á móti er fjármagnið að lækka vegna þess að sértækar aðgerðir eru að hverfa

hafi ekki áhyggjur af því að við séum ekki að fjármagna þetta nægilega til að ná þessum markmiðum, sérstaklega loftslagstengdu markmiðunum

við ríkið um slík verkefni. Þannig að bændur taka þátt í því að vinna margs konar verkefni tengd loftslagsmálum. Ég verð nú að benda fólki á að kynna sér frábært bú í Vopnafirði, hvar ungt fólk er kolefnisplús, ef við getum orðað það svo. Þannig að þetta er hægt. Þetta kostar auðvitað gríðarlega yfirlegu og alls konar útfærslur og annað slíkt og eflaust ekki hægt hjá öllum strax. Þetta tekur allt tíma. En ég held að bændur séu mjög mikið með okkur í liði í að vinna að þessum markmiðum. Ég hef líka miklar áhyggjur af því að við verðum ekki búin að ná þessum markmiðum, markmiðum, maður er alveg raunsær með það. En við getum samt ekki gefist upp. Við þurfum auðvitað að leggja okkur fram og hafa trú á því að við getum gert þetta, að tækninni fleygi líka þannig fram að við getum gripið til aðgerða sem kannski verða til þess að hlutirnir geta gengið hraðar fyrir sig. Varðandi fjármunina þá er það sannarlega rétt hjá hv. þingmanni að það eru sértækar aðgerðir þarna inni sem er gert ráð fyrir að verði í ákveðinn tíma.

Frú forseti. Landbúnaður er grundvöllur atvinnusköpunar og byggðafestu víða í hinum dreifðu byggðum ásamt því að spila lykilhlutverk í fæðuöryggi þjóðarinnar. Á sama tíma hefur landbúnaðurinn verið að glíma við margvíslegar áskoranir undanfarin ár og áratugi sem taka þarf tillit til. Rekstrarumhverfið er ekki eins og best verður á kosið og því miður er afkoma bænda enn þá arfaslök. Greinin á því töluvert mikið undir stefnu stjórnvalda og það skiptir máli hvernig haldið er á spilunum, það sé vandað til verka. Sú stefna sem hér er til grundvallar miðar að því í stórum dráttum, að ég tel. Vissulega er þetta almenn stefnumörkun til 17 ára.

að það sé skýr sýn af hálfu stjórnvalda hvert skal stefna og hvernig, þannig að það sé festa og fyrirsjáanleiki í þessari grein.

að þetta er almenn stefnumörkun sem tekur af öll tvímæli um að styðja við íslenskan landbúnað. Þetta er mikilvægt atriði. Það skiptir máli. En það skiptir líka máli hvernig það er útfært. Það skiptir máli að það sé virkt og lifandi samtal við bændur og aðra hagaðila sem koma að þessu máli. Ég tel að ef við berum gæfu til að tryggja íslenskum landbúnaði hagstætt og gott rekstrarumhverfi sem bætir afkomu bænda til muna

Við getum séð fyrir okkur sviðsmynd þar sem koma fram stærri og öflugri fyrirtæki, stærri og öflugri rekstraraðilar sem geta byggt á útflutningi ásamt því að treysta stöðu sína á innlendum markaði og byggt á sérstöðu íslensks landbúnaðar. Það eru tækifæri til nýsköpunar, betri nýtingu á hráefni og það eru frekari tækifæri til atvinnuuppbyggingar sem byggir á þekkingu og reynslu í landbúnaðinum. Það er í sjálfu sér erfitt að sjá fyrir nákvæmlega hvernig þetta mun gerast. Það er ekki endilega hlutverk okkar stjórnmálamanna að sjá það fyrir. Það er erfitt

Þetta segir okkur með öðrum orðum að það þarf að hlúa að frumframleiðslunni. Það er á þeim grunni sem nýsköpun og aðrar tækniframfarir geta orðið. Ég tel að tækifærin séu til staðar svo lengi sem þessi grundvöllur, þessi rekstrargrundvöllur sé rétt lagður. Í þeim aðstæðum sem uppi eru í dag, svo sem möguleikanum á því að rekja uppruna vöru, hreinleika hennar og öryggi, þá felst í þessu samkeppnisforskot sem getur gegnt lykilhlutverki fyrir framþróun í íslenskum landbúnaði. Við skulum líka átta okkur á því þegar við ræðum um rekstrarumhverfi greinarinnar að umhverfið í dag er því miður með þeim hætti að greininni er gert erfitt að ná fram stærðarhagkvæmni og bæta þannig rekstrarstöðu sína. getur verið erfitt að fá fjármagn til að ráðast í nauðsynlegar endurbætur á framleiðslutækjum og öðrum búnaði.

fyrir íslenskan landbúnað til hagræðingar eða samstarfs eins og ríkir í nágrannalöndunum okkar sem starfa eftir ESB-löggjöfinni. Heilt yfir, frú forseti: Byggðir landsins þar sem bændur eru í framlínunni eiga að geta og þurfa að geta nýtt sér þessa möguleika á sínum forsendum. Það er ekki svo að okkur vanti dugandi og áræðið kunnáttufólk, sá hópur víða um land er stór, en það verður að vera hægt að nýta tækifærin. Til þess þurfa nauðsynlegir innviðir að vera til staðar, svo sem samgöngur, fjarskipti, rafmagn og það þarf að vera aðgengi að fjármagni til nýsköpunar og framþróunar. En fyrst og fremst, frú forseti, þarf að ríkja stöðugleiki og sátt við rekstrarumhverfið. Sé þetta til staðar eru sóknarfærin um land allt.

og það er vel. Það bárust allmargar umsagnir og margvísleg sjónarmið voru reifuð og ég ætla í þessum hluta ræðu minnar rétt að tæpa á nokkrum atriðum sem ég tel að sé gagnlegt að hafa til hliðsjónar þegar við rýnum þessa tillögu og hvernig eftirfylgni hennar verður af hálfu stjórnvalda.

og blessað. Ég er þá að vísa til markmiða um sjálfbærni í nýtingu náttúruauðlinda, landnýtingu sem taki mið af ástandi og getu vistkerfa, verndun og eflingu líffræðilegrar fjölbreytni, framleiðslu heilnæmrar afurða og fæðuöryggis svo fátt eitt sé nefnt. En það er algerlega tómt tal að ætla að stefna að þessum markmiðum eða ná þeim ef rekstrargrundvöllur greinarinnar er ekki til staðar, ef afkoma bænda er ekki þannig að þeir sjái hag í því að leggja á sig, taka áhættu og innleiða nýja tækni. Ef þessi grundvöllur er ekki til staðar þá mun ekkert af þessum göfugu og fínu markmiðum nást. Ég tel málið vera svo einfalt.

það er ekki sami tónn og við sjáum í búvörulögum sem er sú stefna sem stjórnvöld leggja til grundvallar í samningum sínum við bændur. Það ákvæði búvörulaga sem ég er að tala um er eftirfarandi, með leyfi forseta, „að stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu og vinnslu og sölu búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur“.

en ég nefni það bara að þó að það sé verið að leggja áherslu á sjálfbærni, aukna landnýtingu og annað, þá verður ekki hægt að skilja frá mikilvægi rekstrarhæfis og afkomu bænda. Það er algjört lykilatriði. Þess vegna vil ég árétta þetta hér þannig að við lestur

á þá leið að hraða þurfi vinnu vegna reiknaðrar losunar frá búfjárhaldi og ræktunarlands, frú forseti. Hér er mildilega tekið til orða, vissulega. En minn skilningur er sá, eftir alla umfjöllunina í nefndinni, að ef það á að nást fram kolefnishlutleysi í landbúnaði eftir einhver ár þá er alveg augljóst að við þurfum að leggja grunninn rétt. Upphafspunkturinn í þeirri vinnu þarf að vera rétt lagður frá byrjun. Það þarf sérstakt bókhald

Það fellur undir einhvern annan flokk, vinnuvélar og eitthvað slíkt. Með þessu er ég að árétta, frú forseti, mikilvægi þess stjórnvöld klári þá vinnu að ná utan um hvernig við horfum á losun í landbúnaði þannig að það myndist ekki í upphafi rangir hvatar eða einhver vitleysa sem leiðir okkur út í skurð.

stefnunnar er varðar stuðningskerfi landbúnaðarins. Ég tel það skynsamlegt. í ljósi þess að við erum með stefnu til 17 ára, að binda ekki hendur stjórnvalda um of og að orðalagið undir þessum kafla sé skýrt um þau markmið og þær áherslur sem stjórnvöld vilja ná fram en það sé ekki fyrir fram,

„Að sama skapi þarf stuðningur við landbúnað að skapa stöðugan og traustan grundvöll fyrir innlenda matvælaframleiðslu og fæðuöryggi. Einnig tekur meiri hlutinn undir þau sjónarmið sem matvælaráðherra hefur haft uppi í tengslum við endurskoðun búvörusamninga, sem er að gera ekki grundvallarbreytingar á samningunum.“ Hvað þýðir þetta, frú forseti?

stuðningskerfi því sem er við lýði í dag. Það er nefnilega þannig að þegar var verið að gera búvörusamninga fyrir sjö, átta árum síðan, 2016, þá fólust í þeim samningum töluverð nýmæli sem sneru að stuðningskerfi við mjólkurframleiðendur annars vegar og hins vegar við sauðfjárbændur, að afnema ætti kvótakerfið í mjólkurframleiðslu og trappa niður með öllu greiðslumarkið í sauðfjárræktinni. En stuttu seinna, eftir þá samninga, þá sáu bændur að sér, eins og ég skil

eins og ég skil þetta, sammælst um að skora á ráðherra, nú síðast fyrir síðustu áramót, að hætta niðurtröppun á greiðslumarki í búvörusamningunum. Þetta er mikilvægt, frú forseti, af því að við erum með þessari landbúnaðarstefnu fyrst og fremst að treysta á dugnað og áræðni bænda. Það eru þeir sem spila lykilhlutverk í því að landbúnaðurinn vaxi og dafni íslenskri þjóð til heilla.

gera þetta kolefnishlutlaust 2040 en hvað verður á næsta ári? Þannig að það sem skortir verulega á hér eru mælanleg markmið. Við höfum mjög háleit markmið en ekki mælanleg markmið sem eru nær í tíma. Hér er svolítið verið með fagurgala án þess að vera með raunverulega áætlun til umræðu. Það er ekki bara sá sem hér stendur og við í Flokki fólksins sem höfum gert athugasemd við þetta

að það sé sagt hvaða leiðir menn ætla að fara og sömuleiðis frá mínu ágæta sveitarfélagi, Sveitarfélaginu Skagafirði, kemur það skýrt fram að það vanti hvernig eigi að framkvæma þessa göfugu stefnu sem hér er.

sem eru svolítið skrýtnar í umræðunni um þessa kolefnisútreikninga alla sem eru flestu fólki illskiljanlegir. En

Það er alveg ljóst hvað það varðar að það er ekki óskilgreindur viðbótarkostnaður t.d. á bónda sem hyggst fara í orkuskipti, það kom bara skýrt fram í umsögn frá Landsvirkjun og Bændasamtökum Íslands að það gæti augljóslega orðið þrándur í götu þess að orkuskipti næðu fram.

landbúnaðarstefnuna, byggðastefnuna og fleiri stefnur. En það fór eins og það fór. Auðvitað vonast maður til þess að menn að menn gæti hófs í þessum viðbótarkostnaði. En það vekur samt undrun að þingmenn landsbyggðarinnar,

Það verður mögulega aftur tekið, ólíkt ýmsu öðru. Vonandi sjá menn að sér og þeir sem hafa það vald að leggja óskilgreindan kostnað á dreifbýlið muni gæta hófs

útlenskra auðmanna, Kínverja eða Englendinga. Þetta er eitthvað sem við eigum ekkert að sætta okkur við. Ég skora á menn að skoða það. Það eru miklu fjölmennari þjóðir sem gera miklu strangari kröfur til eigu jarðnæðis og nýtingu þess, og þá er ég að vísa til okkar okkar gömlu herraþjóðar, Dana, sem fara skynsamlega hvað það varðar og einnig eru strangari reglur þar um kaup á fasteignum.

kemur hér til skjala Alþingis og hefur verið í vinnslu hjá hv. atvinnuveganefnd nú í vetur. Það er tæpt á mörgu og farið ágætlega yfir marga hluti í stefnunni. Vissulega hefði verið gott að hafa aðgerðaáætlun við ýmsa liði en það kemur fram sömuleiðis í nefndaráliti og greinargerð

þannig að við erum komin með ágætan vegvísi til framtíðar um það hvert við stefnum. Það er líka mjög mikilvægt að hafa það í huga að með þessari landbúnaðarstefnu sem um ræðir núna og matvælastefnu sömuleiðis eru stjórnvöld að segja að þau ætli að standa með innlendri matvælaframleiðslu og landbúnaði á Íslandi. Ef við hlaupum yfir nokkur atriði

á öðrum atriðum í stefnunni. Það er mikilvægt að fara yfir þá punkta sem

bætt okkur verulega, sérstaklega hvað varðar garðyrkju. Við höfum sérstöðu miðað við aðrar þjóðir er varðar ylrækt og gróðurhús og þar getum við gert mun betur.

hafa bændur verið að nýta sér tæknina og verið að nýta önnur yrki líka sem standast þá veðráttu sem hér geisar stundum, þó að nú í dag sé

getum við nýtt það sama þegar sprottinn verður upp skógur og melar orðnir algrónir, þá er þar vissulega verið að binda kolefni. Það eru

og standi vörð um landbúnaðarland til framtíðar því að það veit enginn sína ævi fyrr en öll er, eins og sagt er. Það á við um ansi mikið af landi hjá okkur að við höfum farið svolítið frjálslega með það, virkilega gott ræktarland þegar land annars staðar hefði kannski

er því miður á mörgum sviðum óviðunandi. Það væri mjög fróðlegt í ljósi þess sem stundum hefur verið rætt um

í allri nýliðun að menn hafi afkomu af því sem þeir eru að gera og auk þess þurfum við að taka verulega til endurskoðunar aðgang að fjármagni og aðgang að fjármagni til nýliða til að kaupa jörð með öllu tilheyrandi. Þetta er gríðarleg fjárbinding. Við þurfum

hægt að segja líka að það er ekki alltaf fyrir hendi mikil og öflug launageta heima fyrir. En ef við horfum til þess og við berum gæfu til þess að stíga það skref að hafa ákveðna fyrirgreiðslu til nýliða og að afkoman í greininni sé ásættanleg þá hef ég ekki áhyggjur af nýliðun í landbúnaðarstétt. En hvernig förum við að því að tryggja það að menn hafi afkomu af því sem þeir eru að gera? Ég ætla að nefna bara eitt atriði í því samhengi sem er verulega stórt

að menn fái þessar heimildir, rúmar heimildir til samstarfs og samvinnu, bændum og neytendum ekki síst til til góða.

í þessari stefnu þar sem við mörkum leiðina til framtíðar. Það verður að segjast eins og er að í öllu þessu róti sem við eigum við í dag, þessu alþjóðaróti, megum við aldrei gleyma upprunanum og á hvaða grunni við byggjum velferðina. Það er frumframleiðsla númer eitt, tvö og þrjú. Það er undirstaða þess að við getum haft hér velferðarsamfélag. Landbúnaður er að sjálfsögðu ekkert annað en frumframleiðsla og ef við treystum grunninn enn frekar í því — og ég tel að það sé verið að stíga það góða skref til framtíðar með þessari stefnu

Ég ætla bara að leyfa mér að segja að ég tala af ágætri reynslu þegar kemur að stuðningskerfi landbúnaðarins. Ég verð að segja það að þrátt fyrir að hafa komið að gerð búvörusamninga í fyrra lífi þá er það í sjálfu sér ekkert endilega eina rétta leiðin varðandi það hvernig við bindum niður stuðninginn. Við þurfum að horfa til þess að lykillinn að afkomu landbúnaðarins byggir ekki á því hvað menn hafa í stuðning frá hinu opinbera. Afkoman byggir á því að menn fái greitt vel fyrir þær afurðir sem þeir framleiða. Það er lykilatriði. Við getum komið að með ýmsu móti, við getum haft ákveðinn stuðning sem felst í því að menn borgi út á land eða hvernig sem við viljum sjá það, en við verðum alltaf að haga stuðningnum þannig að hann sé hvetjandi fyrir bændur til þess að framleiða góðar og hollar afurðir. Það er lykilatriði. Lykilatriðið er ekki það hversu mörg ærgildi menn eiga eða því um líkt, heldur að það sé hvati til þess að framleiða næg

stjórnvöld að horfa til þess hvernig starfsumhverfið er í greininni. Það geta verið til margar leiðir, þó að ég hafi svo sem komið inn á eina leið áðan, en hún þarf heldur ekkert að vera sú eina rétta í stöðunni. Við eigum að vera ófeimin við það að ræða um stuðning landbúnaðarins

Það eru tækifæri til verðmætasköpunar fyrst og fremst í því að nýta auðlindina, landið. Síðan eru það afurðirnar sem við nýtum sem tryggja okkur afkomu.

þann veg að grunnurinn að framtíðinni byggir á því að nýta auðlindir landsins

að landbúnaður byggir á nýtingu auðlinda á landi og þessi þingsályktunartillaga um landbúnaðarstefnu nær ágætlega til hennar.

þar sem segir, með leyfi forseta: „Sérstaklega verði hugað að leiðum til að auðvelda neytendum að velja vörur eftir eigin gildum og afstöðu til landbúnaðarframleiðslu, m.a. með bættum upplýsingum um uppruna,

Það hefur löngum verið kvartað undan því að það hafi ekki tekist, neytendur hafi ekki alveg haft tök á því að kynna sér upprunann. Það er alveg ljóst að neytendur eru í ríkari mæli að gera slíkar kröfur og við getum t.d. horft á þá þróun sem er að gerast í fiskeldinu, hvernig

í innlendri matvælaframleiðslu og veita neytendum möguleika á að kynna sér upprunann. Og þegar maður er kominn á þessar slóðir er óhjákvæmilegt

Frú forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir góðar spurningar og ég reikna með að ég komist nú bara yfir aðra spurninguna í fyrri umferð. Ef við snúum okkur að neytendunum og merkingu matvæla þá er það bara eitt allra stærsta atriðið varðandi virðingu framleiðenda fyrir neytendum að vera ekki að villa um

Við höfum verið að ræða hérna kolefnisfótspor og þess háttar og vonandi verður það framtíðin að við getum sýnt fram á það sömuleiðis, hvort sem er á innlendum matvælum eða erlendum. Þetta er bara eitt af stóru verkefnunum og því miður hefur það gengið of hægt.

að framleiðandinn komi fram við hann eins og hann vill að neytandinn komi fram við sig, þ.e. velji sína vöru, og til þess að neytendur velji þá vöru sem framleiðandi er að selja, hver sem hann er, þá þarf alltaf að segja satt og rétt frá.

og það tengist þessu sem kemur fram hér um að landbúnaðar á Íslandi verði að vera fær um að svara kröfu neytandans eins og framast er unnt, eins og aðstæður framast leyfa. Það lýtur náttúrlega ekki síst að hvernig aðbúnaður

Er það framtíðin að fé verði bara lokað af á litlum túnum? Ég held ekki. Hitt er svo annað mál að við getum alveg séð fyrir okkur að viss svæði

að fé sé sleppt á ákveðin svæði og þær eru bara þar, þá er þetta bara allt í himnalagi að mínu viti. En vissulega er mikil brotalöm mjög víða þar sem

bæta þetta eða hvati verði skapaður til að gera hitt en ansi lítið um markmið sem hægt er að mæla og tímasetja. Þar sem um

Þetta er hættan við að búa til svona langa stefnu. Það er samt gott að geta sett sér einhver markmið og það er mikilvægt að við hugsum frá grunni hvernig við ætlum að tryggja matvælaframleiðslu hér á landi og tryggja að bændur geti starfað, eins og hv. þm. Þórarinn Ingi Pétursson orðaði það, á grundvelli þess að það sem þeir starfa við sé arðbært, þannig að þeir geti lifað af því að vera bændur. Það er ekki hægt í dag og það er allt of mikið um styrki og ýmislegt annað. Það sem við þurfum að gera til að ná fram sumum af þessum markmiðum sem eru sett fram hérna er að vera tilbúin að hugsa út fyrir þann eldgamla ramma sem búvörusamningar eru. Það að þetta gekk vel að gera þetta svona fyrir 20–30 árum síðan þýðir ekki að það þurfi að vera ramminn sem við fylgjum um alla framtíð. Ég held að það sé mikilvægt að ríkið og bændur séu tilbúnir að setjast niður og hugsa upp á nýtt það hvernig við getum tryggt bændum framtíð hér á Íslandi.

Af hverju gátu bændur eins og uppi í Kjós farið út í lífræna framleiðslu fyrir 20 árum síðan? Jú, af því þeir vildu

en í dag er verið að spyrja hann: Hvernig á að gera þetta? Hvað ert þú að gera? Já, við þurfum að brjóta nýjar leiðir í gegnum þetta og finna okkar framtíðarumhverfi þar sem við tryggjum fæðuöryggi, við tryggjum að loftslaginu sé haldið góðu, góðu, tryggjum líffræðilega fjölbreytni, hringrásarkerfið og allt það fallega sem eru fögur orð um hérna. En við þurfum að finna leiðina til að komast þangað og hún er ekki í núverandi kössum.

vegvísa, kallaði hv. þingmaður það, en kannski markmið, töluleg markmið, mælanleg markmið, tímasetningar.

og þau ganga þvert gegn byggðastefnunni, þar er óskilgreindur kostnaður sem á að leggjast á dreifbýlið, og leggjast einnig

Varðandi seinna andsvar hv. þingmanns þá verð ég nú að viðurkenna að það er komið svolítið síðan ég las stefnuskrár allra flokkanna.

það er þannig að það eru lagðar fram aðgerðaáætlanir eftir að stefna hefur verið samþykkt. Það verður svo sannarlega áhugavert, væntanlega á haustþingi, að sjá aðgerðaáætlun í landbúnaði

mælanlegar, tímasettar og, svo við gleymum því ekki, fjármagnaðar aðgerðir til þess að við getum tryggt að við séum á leiðinni í rétta átt í þessari annars ágætu stefnu

Meginefni frumvarpsins er að framlengja gildistíma ákvæða um stuðning við einkarekna frétta- og dagskrármiðla vegna kostnaðar sem fellur til við miðlun frétta og fréttatengds efnis og umfjöllunar um samfélagsleg málefni. Lagt er til í frumvarpinu að gildistími ákvæðanna verði framlengdur um tvö ár. Þá eru gerðar breytingar á gildandi ákvæðum laganna sem felast m.a. í breyttri skipan úthlutunarnefndar og heimild til að afla álits sérfróðra aðila. Þá er lagt til nýtt ákvæði sem mælir fyrir um að aðrir opinberir styrkir sem umsækjandi hafi hlotið verði almennt dregnir frá þeirri fjárhæð sem telst stuðningshæfur kostnaður. Nefndin fjallaði um málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar árétta sérstaklega: Nefndin fjallaði um þær breytingar sem hafa orðið á fjölmiðlamarkaði síðustu ár sem hafa orðið til þess að rekstrargrundvöllur einkarekinna fjölmiðla hefur veikst. Meðal annars hefur tilkoma samfélagsmiðla og tæknirisa haft áhrif á markaðinn og dreifingu auglýsingatekna. Með 1. gr. frumvarpsins er markmið stuðnings við einkarekna fjölmiðla undirstrikað, þ.e. að styrkja lýðræðishlutverk fjölmiðla með fyrirsjáanlegu stuðningskerfi. Meiri hlutinn tekur undir framangreint og leggur áherslu á mikilvægi lýðræðishlutverks fjölmiðla. Fyrir nefndinni var m.a. fjallað um það að styrkir til einkarekinna fjölmiðla væru í reynd samfélags- og lýðræðislegir styrkir en ekki hefðbundnir atvinnustyrkir. Meiri hlutinn telur þörf á að styðja við markaðinn og jafna stöðu íslenskra fjölmiðla gagnvart samkeppni við erlenda miðla, ekki síst vegna smæðar íslensks málsamfélags, enda er það menningarlegt hlutverk fjölmiðla að styðja við tungumálið. Fyrir nefndinni var rætt um að vöxtur samfélagsmiðla og tæknifyrirtækja hafi valdið straumhvörfum á auglýsingamarkaði og veikt stöðu einkarekinna fjölmiðla verulega. Á sama tíma hefur Ríkisútvarpið haldið sinni sterku stöðu á auglýsingamarkaði í skjóli þeirrar miklu dreifingar sem miðlar Ríkisútvarpsins hafa. Þessu til viðbótar hefur prentkostnaður og heimsmarkaðsverð á pappír hækkað hratt sem kemur prentmiðlunum afar illa. Fyrir nefndinni kom fram að margir hinna einkareknu fjölmiðla telja yfirburði Ríkisútvarpsins takmarka tekjuöflunarmöguleika einkarekinna fjölmiðla umtalsvert og finnst mikilvægt að Ríkisútvarpið víki af þeim markaði. Aftur á móti voru aðrir umsagnaraðilar sem töldu að slík ráðstöfun myndi ekki endilega skila sér í auknum auglýsingatekjum annarra miðla. Meiri hlutinn telur að áður en tekin er ákvörðun um grundvallarbreytingu á veru Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði þurfi að fara fram ítarleg rannsókn og greining á fjölmiðla- og auglýsingamarkaðnum í heild sinni til að tryggt sé að auknar auglýsingatekjur skili sér sannarlega til einkarekinna fjölmiðla hér á landi. Meiri hlutinn telur aftur á móti að full ástæða sé til að endurskoða rekstur Ríkisútvarpsins hvað auglýsingadeildina varðar og telur æskilegt að hún verði lögð niður og auglýsendur geti pantað auglýsingar í gegnum vef Ríkisútvarpsins þar sem fyrir liggur verðskrá sem ekki er veittur afsláttur Í stjórnarsáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs kemur fram að ríkisstjórnin ætli sér að efla starfsemi einkarekinna fjölmiðla og styrkja lýðræðishlutverk fjölmiðla. Því telur meiri hlutinn mikilvægt að stjórnvöld haldi áfram að styðja við einkarekna fjölmiðla, en leitist við að gera það með óbeinum hætti, svo sem með því að fjölga tekjuöflunarmöguleikum þeirra eða með skattalegum ívilnunum. Til frambúðar ætti að hverfa frá beinum styrkveitingum ríkisins til fjölmiðla enda stangast það á við eitt af meginhlutverkum fjölmiðla sem er að veita stjórnvöldum aðhald. Umsagnaraðilar voru almennt sammála því að það er mikilvægt að styðja við einkarekna fjölmiðla. Helsta gagnrýnin sem fram kom í umsögnum var mikilvægi þess að ganga lengra og skoða víðtækari beinan og óbeinan stuðning við einkarekna fjölmiðla, m.a. stöðu þeirra á auglýsingamarkaði, skattumhverfi og frekari stuðning. Meiri hlutinn tekur undir nauðsyn þess að móta heildstæða stefnu til lengri tíma og tryggja fyrirsjáanleika fyrir rekstrargrundvöll einkarekinna fjölmiðla. Nú stendur yfir vinna við gerð fjölmiðlastefnu í menningar- og viðskiptaráðuneyti þar sem stefna verður mörkuð til næstu ára. Þá fagnar meiri að menningar- og viðskiptaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra hafi sett á laggirnar tvo starfshópa, annar fjallar um gjaldtöku á erlendar streymisveitur og hinn um málefni Ríkisútvarpsins. Þeim er báðum ætlað að skila niðurstöðum eigi síðar en 1. júlí nk. Nauðsynlegt sé að marka stefnu í málaflokki fjölmiðla þar sem tekist er á við áskoranir í rekstrarumhverfi fjölmiðla. Þar gæti ítarleg greining á stöðunni á fjölmiðlamarkaði hjálpað til við að marka stefnuna. Frumvarp þetta er lagt fram með það að markmiði að framlengja gildistíma ákvæða um stuðning við einkarekna fjölmiðla á meðan unnið er að útfærslu á framtíðarfyrirkomulagi á rekstrarumhverfi og stuðningi við fjölmiðla. Meiri hlutinn áréttar mikilvægi þess að ráðist verði í mikilvægar úrbætur á rekstrarumhverfi fjölmiðla samhliða framlengingu á gildistíma þessarar löggjafar, með það að markmiði að þær verði innleiddar fyrir lok gildistímans.

Í því samhengi bendir meiri hlutinn á þær tillögur sem nefnd um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla skilaði í janúar 2018, þar sem er m.a. fjallað um endurgreiðslukerfi, stöðu á auglýsingamarkaði og skattumhverfið og stuðning við textun og talsetningu. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um mikilvægi ritstýrðra fjölmiðla vegna aukins magns falsfrétta og upplýsingaóreiðu sem gæti mögulega haft áhrif á lýðræði þjóðríkja. Telur meiri hlutinn því mikilvægt að þetta mál nái fram að ganga, sem og fjölmiðlastefna stjórnvalda sem ráðherra málaflokksins hefur boðað á næsta löggjafarþingi ásamt þeim breytingum á starfsemi Ríkisútvarpsins sem fjallað hefur verið um hér að

verði tekin upp að nýju, ásamt þeim breytingum sem mælt er fyrir um í frumvarpinu. Auk þess er lagt til að lögin öðlist þegar gildi.

Alþingi samþykkti í fjárlögum fyrir árið 2023 að veita 100 millj. kr. viðbótarframlag til stuðnings við einkarekna fjölmiðla. Við útfærslu leiðarinnar er horft til þess markmiðs sem lýst er í áliti meiri hluta fjárlaganefndar, þ.e. að styrkja og efla staðbundna fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins. Breytingartillagan fellur vel að því markmiði að styrkja frekar staðbundna fjölmiðla og lýðræðislega umræðu á landsbyggðinni. Loks telur meiri hlutinn, samhliða breytingu sem mælir fyrir um stuðning við staðbundna fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins, mikilvægt að koma til móts við staðbundna miðla óháð staðsetningu. Á grundvelli laga um fjölmiðla merkir staðbundinn fjölmiðill landshluta-, héraðs-, hverfis- eða bæjarmiðil sem hefur fyrst og fremst staðbundna

og er m.a. mælt fyrir um að prentmiðlar skulu koma út að lágmarki 20 sinnum á ári. Í því skyni að auka möguleika staðbundinna miðla, óháð staðsetningu, til að sækja um styrk

Að framangreindu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit meiri hluta

Hæstv. forseti. Fjölmiðlar gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í lýðræðissamfélögum. Síðastliðin ár hafa íslenskir fjölmiðlar þurft að mæta ýmiss konar áskorunum og stöðu þeirra hefur hrakað.

það að þessi tillaga sé lögð fram þýðir ekki að við séum að leggja til að hætta að styrkja fjölmiðla. Fjölmiðlar eru hornsteinn lýðræðisins og það er mjög mikilvægt að við höldum því til haga og gætum að því að hér séu fjölmiðlar

2013 voru 2.238. Árið 2020 voru þau 876. Þetta eru tölur sem lýsa algeru niðurbroti fjölmiðla. Nú síðast lagði Fréttablaðið upp laupana. Þetta er slæm staða og hún á m.a. rætur að rekja til þess að hér hefur ekki verið rekin eða mörkuð skýr stefna þegar kemur að rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Á undanförnum árum hefur þó hæstv. menningarráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, beitt sér fyrir ákveðinni breytingu, að hér verði komið upp styrktarkerfi út frá hlutlægum viðmiðum og fyrirsjáanlegum leikreglum til að styðja við einkarekna fjölmiðla. Stóru fréttirnar í því nefndaráliti sem hv. þm. Lilja Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir mælti fyrir hér rétt í þessu eru auðvitað þær að hér virðast hv. þingmenn Framsóknarflokksins og Vinstri grænna vera komnir í lið með Sjálfstæðisflokknum í þeirri vegferð að kæfa í fæðingu þessar tilraunir hæstv. menningarráðherra, úr Framsóknarflokknum, til að koma á slíku kerfi. Ég er mjög hissa á þessu. Ég ætla að lesa hér upp úr nefndarálitinu, með leyfi forseta: „Til frambúðar er mikilvægt að horfið verði frá beinum styrkveitingum ríkisins til fjölmiðla enda stangast það á við eitt af meginhlutverkum fjölmiðla sem er að veita stjórnvöldum aðhald.“ Hvað í ósköpunum meinar meiri hluti nefndarinnar með þessum orðum? Nú hefur styrktarkerfi af þessu tagi (Forseti

og það kom skýrt fram í umsögnum margra aðila sem komu fyrir nefndina að þó að beinir styrkir væru góðir og það væru afskaplega margar tillögur til staðar

Virðulegur forseti. Hér er tekið mjög afdráttarlaust til orða, með leyfi forseta: „Til frambúðar er mikilvægt að horfið verði frá beinum styrkveitingum ríkisins til fjölmiðla enda stangast það á við eitt af meginhlutverkum fjölmiðla sem er að veita stjórnvöldum aðhald.“

hvernig stendur þá á því að það var einmitt lagt til í þeirri skýrslu starfshóps sem hv. þingmaður nefndi hér áðan að komið yrði upp slíku styrktarkerfi? Það er ekki nema ár síðan að hæstv. menningarráðherra

Ég er bara svo hissa á þessum sjónarmiðum. Hvaðan koma þessar hugmyndir? Ég hef ekki séð þessar hugmyndir í umsögnum og jafnvel þótt þær væri þar að finna þá er þetta bara vitleysa. Það þarf að útskýra

ég vil að fjölmiðlastefnan verði rædd hér og ég er mjög spennt að sjá hvernig hún kemur út úr samráðinu sem verður í sumar. Þá vil ég taka mjög góða umræðu og ef niðurstaðan verður sú að beinu styrkirnir eru bestir þá mun ég fara á þá skoðun.

ef hægt er að tala um nokkurra ára gamlar tilvísanir sem gamaldags. Það sem ég meina er að við erum enn þá, sex árum eftir að þessi ríkisstjórn kom

Forseti minnir hv. þingmenn á að virða ræðutíma sem er ein mínúta þegar andsvör eru fjögur og biðst afsökunar á því að klukkan var í rugli í fyrsta andsvari hér í fyrri lotu. En ræðutíminn er ein mínúta.